(HDZ)** Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. - Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine, Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske Prijedlog, Vlada je podnijela ovo izvješće u skladu sa zaključkom Hrvatskoga sabora donijetim na 16. sjednici 2005. godine. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za europske integracije i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Ivana Maletić, državna tajnica u Ministarstvu financija. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Hvala lijepo. Ovo je u biti drugo izvješće o korištenju prepristupnih programa pomoći Europske unije koje u Saboru ja imam ustvari čast predstaviti i prezentirati. Prvo je bilo vezano za drugo polugodište prošle godine kada smo ustvari dosta razgovarali o mjerilima koja je Europska komisija bila postavila u programu PHARE 2006. U prvom polugodištu 2008. godine se najviše radilo, znači značajne aktivnosti su bile poduzete za otklanjanje ovih mjerila Europske unije i u tom dijelu je sustav jako ojačan. Naglasak je bio dakle na osnivanju agencije. Međutim, nismo samo osnovali i povećali broj ljudi koji rade u sustavu provedbe predpristupnih programa pomoći nego se otišlo i u sam onaj najdonji dio sustava, dakle aktivirana su sva ministarstva i ostala tijela državne uprave i nastojali smo maksimalno ojačati kapacitete na toj razini kako bi se što kvalitetnije i u što većem broju pripremali projekti i napravile dobre pripreme za korištenje kasnije značajnijih i većih sredstava strukturnih i kohezijskih fondova kada postanemo zemlja članica. Ono što je u izvješću posebno naglašeno su same aktivnosti koje su poduzete za uklanjanje mjerila, od osnivanja agencije do jačanja mehanizama kontrolnog kontrolnog okruženja. To je prvenstveno interna revizija. I u 2008. godini smo aktivirali sve interne revizije po svim ministarstvima s ciljem da se napravi dobar pregled funkcioniranja tih projektnih jedinica po ministarstvima i ostalim tijelima državne uprave kako bi sustav sam ustvari otkrio eventualne slabosti prije nekakvih preporuka komisije i onda te slabosti pojačao i ustvari na taj način sustav trajno samostalno bio u mogućnosti otklanjati nedostatke i jačati. Uz internu reviziju dakle radili smo na poboljšanju kontrole kvalitete dokumentacije i u tom smislu je u agenciji osnovan čitav odjel sa šest ljudi koji rade svakodnevno na poslovima kontrole kvalitete dokumentacije. Ono što je jako bitno za dugoročnu održivost čitavog sustava je naravno kvaliteta projekata i projektne dokumentacije koja se radi. Zbog toga smo poduzeli mjere jačanja kapaciteta u svim ostalim institucijama. Jedno od čestih pitanja koje se postavlja vezano uz sustav provedbe predpristupnih programa pomoći je zašto veći dio projekata ne ide na razine jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. Odgovor na to pitanje je ustvari sama namjena predpristupnih programa pomoći jer oni služe, prvenstveno su namijenjenih za pripremu institucija na razini države za ulazak u Europsku uniju i u biti projekti kada se odobravaju a to su ta, prošli smo znači proces odobravanja projekata u CARDS-u, u PHARE-u, u IPA-i projekti kada se odobravaju ustvari idu uvijek na odobrenje na razini komisije koja ustvari promatra jesu li oni sadržajno vezani uz pojedina područja pregovora, dakle uz pojedina poglavlja i jesu li zaista usmjereni na pripremu tijela, dakle ministarstava i ostalih tijela državne uprave za ulazak ulazak i funkcioniranje u sustavu Europske unije. Postoji jedan manji dio dakle projekata koji je i u ovim predpristupnim programima namijenjen korištenju izvan samog sustava državne uprave koji se ustvari događaju kroz one projekte grand shema odnosno poziva koji idu prema jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave i nevladinim neprofitnim organizacijama da predlože svoje projekte koji se onda financiraju iz tih grand shema. U samom izvješću su one istaknute posebno za svaki od programa, znači i u programu CARDS 2003 i u programu CARDS 2004. Takvih programa smo imali u CARDS 2003 su bile tri grand sheme i sam naziv kazuje već tko mogu biti daljnji korisnici onda tih sredstava. Dakle, u CARDS-u 2003 za primjer ću samo dati, recimo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je provodilo grand shemu Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi. I sam naziv govori da to onda primarno su bila sredstava namijenjena jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave u područjima od posebne državne skrbi ili recimo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je provodilo unapređenje škola za strukovno obrazovanje pa to pokazuje da se kao korisnici javljaju škole ili Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, promociju demokracije ljudskih prava i tu se temeljno kao korisnici javljaju nevladine nevladine neprofitne organizacije. Ali zaista sredstva koja idu prema tim drugim korisnicima u ovim predpristupnim programima pomoći su ograničena, limitirana s obzirom da se veći dio sredstava ipak na institucije u središnjoj dravi, dakle, na ministarstva i ostala tijela državne uprave. Naravno izuzetak je program ISPA koji se poslije u unije nastavlja u kohezijskom fondu, dakle, vezan je uz regionalnu politiku i u programu ISPA se sredstva koriste za transport, zaštitu okoliša, vode i projekti idu prema jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. I ono što je u ovom trenutku važno i za ovo izvješće istaknuti da u programu ISPA dakle, imamo tri velika programa, tri velika projekta. Jedan je željeznička pruga Vinkovci-Tovarnik, druga program za vode i otpadne vode Karlovac i treći Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji. Dakle, i od ova tri dva su već velika projekta ugovorena a treći je u fazi ugovaranja. Svi projekti se dakle, implementiraju, implementacija je u početku bila malo sporija zato što su se institucije morale naviknuti na ovaj novi način rada i nova znanja kojima su trebali ovladati. Međutim, sada možemo reći da je zaista implementacija doista dobra, dobro je krenulo, veliki dio sredstava je povučen, veliki dio odobrenih sredstava je ugovoren, postoci ugovaranja za programe za koje je ugovaranje isteklo su znači iznad 80%, u CARDS-u iznad 90, u FAR-eu 88% tako da evo taj ogroman mehanizam zajedničkog rada svih institucija je počeo dobro funkcionirati, dokaz za to je naravno i ovo uklanjanje mjerila koja su bila postavljena u FAR od 2006. Hvala lijepo na pažnji. Zahvaljujem predstavniku Vlade. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvo su klubovi. Prvi je u ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovo izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije, ali isto tako i snažno podupire napore Vlade u svim aktivnostima oko predpristupnih fondova. Ovo izvješće za razliku od prethodnog sadrži sve relevantne podatke i informacije na temelju kojih se može donijeti procjena o razini i uspješnosti korištenja predpristupnih programa pomoći Europske unije. Posebno smatramo važnim da su nam dani podaci svih ugovorenih projekata,

znači od zadnjega izvješća, napravljeni pomaci u upravljanju programima, što je rezultiralo i uklanjanjem privremenih mjera suspenzije od strane Europske komisije za programe FAR. Svi smo suglasni da je sposobnost povlačenja i namjenskog trošenja sredstava iz predpristupnih fondova veliki test za državnu administraciju na svim razinama, od središnje države, preko državnih institucija do lokalne i regionalne uprave i samouprave. Isto tako i veliki izazov i za naše gospodarske subjekte koji se do sada nisu susretali sa tako složenom procedurom, tako zahtjevnom dokumentacijom i ono što je najvažnije sa vrlo strogim mehanizmima nadzora i kontrole, realizacije projekata i namjenskog trošenja sredstava. Uz činjenicu da se sredstva EU fondova troše na jačanje administrativnih kapaciteta, na prilagodbu, na restrukturiranje, na pomoć gospodarstvu, sufinanciranje kapitalnih, infrastrukturnih projekata. Držimo da je od posebnog značaja i uspostava i akreditacija više nadzornih i kontrolnih tijela. I to nije jednokratan posao. Uzmimo samo primjer uspostave akreditacije Agencije za plaćanje, središnjeg tijela i mehanizma za nadzor i kontrolu potpora u poljoprivredi, danas domaćih potpora a sutra i potpora iz zajedničkog europskog agrarnog fonda. Nije prvi puta da govorimo o tom problemu ali je činjenica da kroz sustav potpora u poljoprivredi zbog lažnog prikazivanja podataka i nekorektnih zahtjeva za poticaje, isto tako zbog ograničenosti rada inspekcijske službe država gubi milijune i milijune kuna. Kada je Slovenija akreditirala agenciju za plaćanje u prvoj godini 70% zahtjeva za potpore, evidentirano je kao nekorektno, a od tih 70% oko 50% bilo je lažno prikazivanje podataka i prijevara. Kakva je kod nas situacija? Ne znamo točno, no upravo te činjenice govore koliki je značaj usvajanja standarda i uspostave novih administrativnih kapaciteta, posebice u području kontrole, nadzora trošenja poticajnih sredstava. Kada se nadzor nad trošenjem, ali vjerodostojnošću zahtjeva za potporama bude provodi putem satelitskih snimki tzv. sustava elipsa jasno je da će nepravilnosti svesti na minimum i da će država uštedjeti novac a na određeni način spriječiti i prijevaru ali i nelojalnu tržišnu utakmicu. Hrvatska danas dobiva novac iz predpristupnih fondova kao pomoć. I zato ovo vrijeme pristupanja i participacije u fondovima treba maksimalno iskoristiti da povećamo apsorcijsku moć i države i gospodarstva. Da danas sutra kada uđemo u Europsku uniju možemo što kvalitetnije aplicirati na što više programa i na što više sredstava. Jer ovo je danas pomoć no sutra kao ravnopravna članica Europske unije i mi ćemo iz dijela sredstava dakle, iz PDV-a i carine uplaćivati u te fondove. I jasno nam je da je prioritet da u toj podjeli zajedničkog kolača sudjelujemo što značajnije, da taj novac kroz participaciju prije svega u kohezijskim i strukturnim fondovima vratimo u Hrvatsku i vratimo ih u naše gospodarstvo i infrastrukturne projekte. Kakva je situacija sa korištenjem sredstava vezano uz ovo izvješće? Naime, kao i iz izvješća koje smo raspravili prije nekoliko mjeseci, iščitava se da je Republici Hrvatskoj odobreno i da je ugovorila značajna sredstva za strukturne reforme i prilagodbe sustavu Europske unije. Pa tako 76 milijuna kuna kroz CARDS program, zatim 78,5 milijuna kroz FAR za reformu javne uprave i jačanje administrativnih kapaciteta. Zatim, 123 milijuna za realizaciju ISPA programa, te 25 milijuna kuna za programe SAPARD koji su usmjereni ka infrastrukturi, razvoju infrastrukture i isto tako strukturnoj prilagodbi poljoprivrede i poduzetništva općenito. Dakle, ukupno ako uključimo i sredstva za prekograničnu suradnju i sredstva CARDS projekata iz 2001. i 2002. godine kada su njima upravljala Europska komisija radi se o ukupno do sada dodijeljenih 489 milijuna eura. Također važan pokazatelj uspješnosti je i korištenje predpristupnih fondova i razina iskorištenosti određenih sredstava. Pa imamo za CARDS projekte iskorištenost od preko 95%, za FAR preko 87% i ISPA 100%-tnu iskorištenost. To govori o apsorpcijskoj moći jer prema standardima Europske unije o čemu smo raspravljali i zadnji puta uglavnom u zemljama pristupnicama smatraju se dobri rezultati sve što je iskorištenost preko 70%. Iz izvješća je razvidno da vezano uz SAPARD programe postoje određeni problemi dakle od 25 milijuna do sada je iskorišteno nešto više od trećine što je i utjecalo i na potrebu realokacije sredstava iz područja ruralne infrastrukture i tehničke pomoći u mjere 1 i 2. Dakle ulaganje u poljoprivredna gospodarstva i unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda. Za očekivanje je da ovo što nam je omogućeno znači produžiti rad na tim programima za još jednu godinu da će i ove mjere 1 i 2 i ovi novi natječaji koji budu objavljeni na neki način doprinijeti da se i ovdje prijeđe ta granica od 70% iskorištenosti. Naime treba reći da procedura i sustav natječaja za SAPARD ili IPA-u, ovaj novi program, gdje su u igri prije svega gospodarski subjekti i poduzetnici su posebno važni jer to na neki način omogućava i njihovo treniranje dakle kao sudionika u procesu, kao potencijalnih korisnika. Dakle da se naviknu na te složene i komplicirane procedure, na procedure za koje je potrebna velika dokumentacija i u kojima su vrlo precizno definirani i kontrolni mehanizmi. Dakle važno je da se upravo u ovom predpristupnom razdoblju usvoje mehanizmi, usvoje standardi kako bi danas sutra kada postanemo članica Europske unije upravo naši gospodarski subjekti mogli što više povući sredstava iz kohezijskih i strukturnih fondova Europske unije. Kada je poljoprivredna kao specifična gospodarska grana u pitanju treba kazati da posebno u ono ratno vrijeme kroz niz programa i vrlo skromna proračunska sredstva raspolagali smo određenim potporama, dijelili ih no nismo imali kvalitetan nadzor trošenja tih sredstava i vrlo često ako ako su se i našle nepravilnosti nismo mogli ta sredstva vratiti u državni proračun. Ovdje danas stvari se mijenjaju. Kada su u pitanju fondovi Europske unije to jednostavno više nije moguće. Novac se dobiva kroz stroge procedure, kroz stroge mehanizme nadzora i dobiva se tek po realizaciji projekta. Vjerujemo da u hrvatskoj poljoprivredi da je sve više pravnih poduzetnika koji znaju da bez usvajanja različitih standarda od tehnologije do zdravstvenih, veterinarskih standarda i uvjeta znači da ukoliko ih ne usvoje neće biti konkuretni. Zato bi ovi programi trebali biti i važan doprinos strukturnim reformama i tehnološkoj obnovi hrvatske poljoprivrede, hrvatske prerađivačke industrije i njihovoj prilagodbi standardima Europske unije. I na kraju želim reći dakle Klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da je Vlada odradila dobar posao. Ovo izvješće pokazuje da iz izvješća u izvješće da se pokazuju pomaci. Da se sustav kontinuirano poboljšava, da se uklanjaju problemi, da se uklanjaju nedostaci. Evo vidjeli smo i u ovom izvješću da su napravljeni pomaci u upravljanju programima. Da je to rezultiralo uklanjanjem i privremenih mjera suspenzije od strane Europske komisije za program PHARE. Prema tome treba jasno raditi na poboljšanju. Isto tako treba biti svjestan i na neki način i ovog povijesnog trenutka i vremena u kojem kao država Europskoj uniji. To je ipak i odredilo da smo u odnosu na druge zemlje morali puno brže i puno bolje usvajati standarde i akreditirati sve ove naše institucije koje služe za povlačenje sredstava i za njihov nadzor trošenja. To je znači dodatni napor ali i motivacija i zato dajemo kao klub punu potporu Vladi i svim državnim tijelima da se ovaj posao uspješno privede kraju kako bi stvorili što bolje pretpostavke za danas, danas, sutra kada uđemo u Europsku uniju za što kvalitetnije povlačenje sredstava iz kohezionih i strukturnih fondova. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba SDP-a uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani predstavnici Vlade. Ja prije svega moram reći da mi je žao što danas nema predstavnika Odbora za europske integracije i da bi bilo bolje kad se raspravlja o ovako važnoj temi da je Odbor za europske integracije kao matični odbor tu. Znači oni su na putu službeno i budući da se znalo da su oni na putu onda se i ova točka dnevnog reda tj. izvješće o predpristupnim fondovima moglo prolongirati za vrijeme kada će ti ljudi koji su najkompetentniji da pričaju o tome biti tu. Dakle žao mi je što ih nema budući da su oni najpozvaniji da pričaju o tome. Ono što je točno i što mi je drago je da je izvješće bolje nego prošlo izvješće i da su kolege prihvatile i dio naših primjedbi koji je stajao u prošlom izvješću međutim mi ćemo ovdje postaviti par pitanja i o kvaliteti odgovora na ta pitanja ovisit će i naša podrška samom izvješću. Na početku rekli ste da ja ne moram reći da su povećani administrativni kapaciteti i u tom skladu i očekujemo i povećanje određenih rezultata. Stoga krećem na pitanje. Zanima me i zanima nas u Klubu SDP-a koliko je ispunjeno mjerilo 1 koje govori o unapređenju sustava planiranja u decentraliziranom sustavu provedbe. Zanima nas dalje koliko je ispunjeno mjerilo 3 koje govori o kulturi izvještavanja, o nepravilnostima, administrativnim greškama. To se ne vidi opet iz ovog izvješća za 2008. godinu. Na stranici 6. u prikazu PHARE-a 2006. kaže: «Financijski sporazum za nacionalnu komponentu PHARE programa za 2006. potpisan je 31. siječnja 2007. i stupio je na snagu nakon ratifikacije 3. svibnja iste godine. Rok za provedbu projekata financiranih iz PHARE programa za 2006. godinu je sukladno dodatku na Sporazum o financiranju 30. studenog 2010. godine. U sklopu navedenog programa za financiranje odobreno je 20 projekata u vrijednosti od 61 milijun EUR-a bespovratnih sredstava. Rok za ugovaranje projekata financiranih kroz nacionalnu komponentu je 30. studeni 2008. godine.» Postavljamo pitanje i zanima nas. Odobreno je 20 projekata. Koliko je projekata odbijeno i sa kojim objašnjenjem? Također, što se tiče roka za ugovaranje projekata, da li će i ugovaranja kasniti kao i 2007. godine kada je Hrvatska i dobila negativnu ocjenu Europske komisije upravo zbog kašnjenja ugovaranja i da li se projekti ugovaraju kao 2007. godine prije isteka zadnjeg roka za ugovaranje, odnosno koliko je ugovoreno do danas. To nas također zanima. Na stranici 8 koja govori o povećanju kvalitete natječajne i ugovorne dokumentacije koja se podnosi delegaciji na prethodnu ex ante kontrolu kaže: “Kvaliteta dokumentacije koju agencija šalje delegaciji bolja je u odnosu na dokumentaciju koja se slala 2007. godine. Što to znači bolja? da li kvaliteta ispunjava uvjete Europske komisije ili ne ispunjava. Što to znači bolje? Kaže, postotak odbijenica prelazi zadana mjerila, ali kada se analizira suština radi se o bezazlenijim komentarima. Ništa nije napravljeno da se smanji postotak odbijenica projekata koji su kandidirani. To je bilo mjerilo dva Europske komisije u Izvješću iz 2007. godine. Koliko je ispunjeno to mjerilo to bi htjeli čuti. Da li to znači da se projekti odbijaju radi bezazlenih stvari? Da li to znači da se projekti stvarno odbijaju radi bezazlenih stvari? Što kaže revizija Europske komisije o odbijenim projektima na primjer za PHARE 2006? To treba vidjeti. Na stranici 1. dalje program ISPA osigurava financijska sredstva za infrastrukturna ulaganja na području prometa i zaštite okoliša. Što je poduzeto da se ISPA putem IPA-e bolje iskoristi? Iskorištenost je bila izrazito niska svega 0,49%, manje od pola posto. Što je poduzeto? Na stranici 1. program SAPARD da li su otklonjeni nedostaci kontroliranja provođenja dobivenih sredstava koje je pronašla revizija Europske komisije, na primjer “Voće rojal“ d.o.o. koji je nabavljao rabljenu opremu. Zanima nas i to. Zanima nas koliko često se na sjednicama Vlade, ovo je najvažnije raspravlja o izvješćima praćenja provedbe EU programa. Kaže Europska komisija da 2007. i nalaže da sastanci na tu temu se moraju održavati 2 puta mjesečno, a to ne vidimo iz izvješća. Da li Vlada zaista raspravlja o tome dva puta mjesečno? Europska komisija kaže da treba raspravljati. To bi isto htjeli čuti. Ja nisam siguran u to da li Vlada o tome raspravlja dva puta mjesečno. Pregled traženih i dobivenih sredstava od Europske komisije te izvršenih plaćanja za 2008. E sad, kad smo kod, kad je kod tog pregleda riječ, treba taj pregled usporediti sa 2007. godinom, jer ovi podaci koje tu imamo su približni. Što je sa pregledom neugovorenih projekata po programima. Zanima nas i to. Želimo čuti odgovor na to pitanje. Na stranici 7. ukidanje privremenog prekida ugovaranja u programu PHARE 2006. 20 projekata vrijednosti 61 milijun eura i deblokiranje 5 milijuna eura iz IPA-e 2008. E sad, tu piše 61 milijun eura, a u izvješću za 2007. se navodi da je ukupan iznos dodijeljenih sredstava 62879 milijuna eura. Znači, zanima nas i ta razlika šta je, jel' to neka greška? Stranica 13. Republici Hrvatskoj je u sklopu programa SAPARD namijenjeno 24,7 milijuna eura. U izvješću 2007. se navodi da je ukupan iznos dodijeljenih sredstava 25 milijuna eura. Jel' to opet nekakva greška? Zanima nas, sad je to možda i najvažnije zahtjev Europske komisije 2007. bio je da se izradi jasna strategija zadržavanja kadrova koji rade na EU projektima. Da li je strategija donesena? Koje se mjere predviđaju kroz strategiju? Da li je ta strategija donesena i koje se mjere predviđaju kroz nju? Ja nisam siguran. Zahtjev Europske komisije 2007. bio je da se imenuju osobe koje upravljaju nepravilnostima. Zanima nas da li su imenovane te osobe i kako se upravlja u nepravilnostima u tom procesu. Ja sam tu pred vas iznio danas pred ovaj Visoki dom jedno dvadesetak pitanja o samim onoga što nas zanima, i nepravilnostima, o neusklađenosti određenih podataka i mi očekujemo odgovor na to pitanje. Ovisno o kvaliteti odgovora će ovisiti i naša podrška ovom izvješću. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** U ime kluba IDS-a, uvaženi zastupnik Damir Kajin.

Evo, u jednome trenutku ako sam ja dobro si to zapisao državna tajnica, gospođa Maletić upitala se zašto novac ne ide lokalnoj samoupravi već se vodi preko proračuna, odnosno centralizirano preko državnih tijela. Pa jasno, odgovor je barem ovdje jednostavan. Da bi Vlada imala kontrolu raspodjele novca i indirektno jednu, još jednu dodatnu kontrolu nad jedinicama lokalne samouprave, a ne samo da bi se ustrojile institucije od kojih neke vidimo to treba najprije rasformirati da bi se onda potom i profesionalizirale. Mislim ovdje konkretno na MUP, ali o tome sutra. Drugo. Europska komisija usvojila je strateški plan za financijsku pomoć u vrijednosti od 4 milijarde 470 milijuna milijuna eura državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo, a prema tom programu Hrvatskoj bi trebalo pripasti 451,4 milijuna eura pomoći. Plan se znači odnosi za razdoblje od 2008. do 2010. godine. Konkretno, za Hrvatsku se predpristupna strategija pomoći odnosi na institucionalni razvoj, prekograničnu suradnju i pripremu zemlje za sudjelovanje u kohezijskim politikama za razvoj sela u Europskoj uniji. Inače, samo da naglasim da od 2003. godine kada je Hrvatska počela povlačiti novac do današnjeg dana mi smo zatražili ako se ne varam, ako je taj podatak ovdje točan 132 milijuna eura, a doznačeno nam je 94 milijuna 893 milijuna eura. Dalje se kaže da razlika između zatraženih i doznačenih sredstava nastaje zbog interne procedure Europske komisije za odobravanje zahtjeva za koju je potrebno 3 do 4 mjeseca prije uplate na račun nacionalnog fonda. Osim za Hrvatsku, ova strategija o kojoj sam malo prije govorio ili koju sam spomenuo jasno je ona se odnosi na Tursku, Makedoniju, Albaniju, Bosnu, Crnu Goru, Srbiju i Kosovo. i Kosovo. Financijska pomoć u buduće će se izražavati kroz taj IPA program. Tako je za taj period kao što rekoh 2008. do 2010. za Hrvatsku namijenjeno 451,4 milijun za Makedoniju 244,3 milijuna eura, za Tursku milijardu 758 milijuna eura, za Albaniju 245 milijuna eura, za Bosnu i Hercegovinu 269 milijuna eura, Crnu Goru 99 milijuna eura, Srbiju 584 milijuna eura, a za Kosovo 359 milijuna eura. Razumljivo da tih 451,4 milijun eura koji ide prema Hrvatskoj, to je negdje iznos od cca 3 milijarde kuna. Jasno je da to raduje, međutim koliko je to otprilike novca. Nemojmo se mi zavaravati, mislim da će i ubuduće razvoj Republike Hrvatske isključivo ovisiti o financijskim kapacitetima naših građana, poduzetnika, odnosno države. Vanjski dug Hrvatske je na današnji dan nekih 36 milijarde eura ili cca 50 milijardi dolara, do 4. mjeseca Hrvatska treba samo iz proračuna vratiti nekih 800 milijuna eura, do kraja godine samo iz proračuna negdje 2 milijarde eura, a ako tome pridodamo i gospodarstvo i banke, sigurno ove godine trebamo vratiti možda 6, možda 7, a možda i više milijardi eura. Jednom riječju, u ovom periodu 2008. do 2010. na koju se odnosi ta strategija naše gospodarstvo, banke, država po osnovu vanjskog duga trebati će vratiti najmanje 20 milijardi eura, a mi s druge strane povlačimo atu svotu, doduše nepovratno od 451,4 milijuna eura. Za nas je razumljivo i tih 451 milijun eura ogroman novac, ali i kao što rekoh isključivo razvoj ove zemlje morati temeljiti na mogućnostima našeg gospodarstva, naših građana i državnog proračuna. državnog proračuna. Ono što ja osobno mislim da ako želimo biti efikasni, mi ćemo morati pomoći našoj izvoznoj ekonomiji Republike Hrvatske, ovako više dalje ne ide. Zašto da svi mi ne bi potonuli između ostalog pod teretom ovoga vanjskog duga. Upravo za to je potreban jedan konsenzus jer ja tvrdim odgovornost za prilike u ovoj zemlji nije samo na Vladi već i na lokalnoj samoupravi, između ostalog i na opoziciji, na medijima koji su u pravilu protiv svega, na nevladinim udrugama također itd., itd. Ono što bi isto tako trebalo spomenuti da ne može se nama stalno događati da smo, barem u javnosti se takav dojam stvara apsolutno protiv svega, i stranih investicija, bilo da je riječ o ulaganju u hotele, u neke proizvodne objekte, bilo da je riječ, što ja znam, o gradnji nekog Heling terminala, Družbi Adriji, nekog repetitora Mi smo izgubili usuđujem se reći 6, 7 godina u jalovim prepucavanjima, politiziranjima i sada gospodo u krizi u toj recesiji kada gospodarski rast u jednoj Njemačkoj za iduću godinu biti će svega 0,2%, u Francuskoj niti toliko, u Italiji možda 0%, znači sve to sada dolazi na naplatu. Oporavak neće uslijediti skoro, mi ćemo jasno razumljivo tražiti veće plaće, manje poreze, veće penzije, bolja socijalna prava, više radnih mjesta, a to jednostavno samo od sebe neće doći. Doći će vrijeme kada će u ovoj zemlji ponovo radno mjesto biti najveći kapital i neće se više postavljati pitanje rada nedjeljom ili u 4. smjeni, pitanje jedino koje će se pred ljude postavljati je ima ili nema posla. A ako ga ne bude, onda smo jao si ga nama jer će biti i više kriminala i više droge i više ubistava i što ja znam čega sve ne, nasilja i tome slično. Znači, za prvih 6 mjeseci ove godine, ako se ne varam mi smo povukli 208 milijuna 289 tisuća 713 kuna i 48 lipa. Međutim, opet ovdje primjećujem da regionalno to nije baš najsretnije raspoređeno, da ima čitav niz županija, na primjer Primorsko-goranska koja po tom osnovu od tih 208 milijuna kuna za prvih 6 mjeseci nije dobila niti jednu kunu, u Istri je izgleda samo jedna investicija dobila, da se tako izrazim potvrdno mišljenje, to je izgradnja objekata za preradu voća i povrća, tartufa, Zigante Tartufi, njemu je odobren iznos od 11 milijuna i 90 tisuća 372 kuna, ostala sredstva u ovom izvješću nisam primijetio da je po tom osnovu ni jedna kuna išla prema Županiji istarskoj. Sve u svemu, nema razloga ne prihvatiti ovo izvješće. To je ipak jedan zbir nekih financijskih financijskih podataka. Ključ je naprosto to da su ukupno do 30. lipnja 2008. zatražena sredstva od Europske komisije u iznosu od 132 milijuna kuna, a da nam je doznačeno 94 milijuna 893 tisuće eura. 93 milijuna i toliko eura. Inače, interesantno je da se ovo Izvješće koje nosi naslov o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. poklapa sa slovenskim predsjedanje. To nije jasno utjecalo na povlačenje sredstva. Utjecalo je na neke druge Hrvatske, kako bih rekao mogućnosti zatvaranja određenih poglavlja. Međutim samo jednu rečenicu da kažem, pred nekih 7 dana ponovo smo imali prilike čitati da je Rupel ponovo Hrvatskoj zalupio vratima i to samo svjedoči, a imajući na umu da ga Pahor, novi premijer u Sloveniji predlaže ili da ga je on barem predlagao za ambasadora u Beču. Da li će se to i dogoditi, ne znam, da će Slovenija spram Hrvatske voditi jednu politiku kontinuiteta. Nažalost, kontinuiteta koji neće baš jako puno doprinijeti uspostavi, ja bih rekao korektnih tih međususjedskih odnosa. Sve u svemu, klub IDS-a će jasno glasati za ovo izvješće. Rekoh da je to samo skup tih financijskih podataka, ali mislim ono što je problem u ovome izvješću, što se ova sredstva ipak dodjeljuju, reći ću shodno određenim stranačkim pretpostavkama. Pa tamo gdje je HDZ na vlasti tamo ili prema tim sredinama ide više sredstava i iz Europske unije, ne samo proračuna, a tamo gdje su neke druge političke opcije, te sredine su u pravilu na neki način i kada je raspodjela europskih sredstava zapostavljena. Mislim da bi se to u dogledno vrijeme trebalo jasno promijeniti. Sve u svemu evo toliko, ništa više od toga mislim da taj duh podjele tih sredstava je ono što kao i proračuna, mnoge u ovoj sabornici vrijeđa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo najprije tri ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja mislim da je nužno ispraviti jednu kao na oko nevažnu konstataciju, međutim jako bitnu u biti, a to je kolega Kajin je kazao mi smo uvijek protiv svih ulaganja izvana. To je jedna, to vam se ili omaklo ili ne znam kako. Dakle mi smo uvijek protiv svih ulaganja izvana, ovdje ste spominjali hotele "Družba Adria" itd. Dakle nije točno, dakle nismo ja bih rekao suzdržani prema nekim ulaganjima izvana jer vodimo brigu o nacionalnom interesu, o zaštiti ekologije itd. Složiti ćete se da nije svako ulaganje izvana, dakle u interesu zemlje u koju se ulaže. Pogledajte recimo obale nekih lijepih država, zemalja koje su betonizirane, dakle i hotela, privatiziranih plaža itd. Prema tome u tom kontekstu moramo itekako biti oprezni. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Drugi je ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime moram ispraviti netočan navod kolege Kajina koji je konstatirao da se sredstva europskih fondova kod nas dodjeljuju po stranačkom ključu, dakle i u smislu jedinica lokalne samouprave i drugih korisnika. Naime to apsolutno nije točno, pa jednostavno nije ni moguće. S obzirom da su kod nas sva tijela institucije koja se bave dodjelom i nadzorom tih sredstava akreditirane ne samo domaćom akreditacijom nego i onu koju nadzire Europska komisija i isto tako da se infrastrukturni projekti rade prema prioritetima koji javni sustavi imaju kao dio svoje strategije razvoja, a ona druga stvar da gospodarski subjekti koji su apsolutno u privatnom vlasništvu to je i uvjet da se uopće mogu kandidirati, ne mogu jednostavno ići po nikakvom stranačkom ključu nego su isključivo natjecatelji na javnim natječajima i moraju tu ispuniti iznimno zahtjevnu dokumentaciju, tako da nema šanse da nikakvi ključevi funkcioniraju. I ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala. Netočan je navod izrekao kolega Kajin kad je rekao da sredstva idu jedinicama lokalne samouprave gdje je HDZ na vlasti. Netočno je, sredstva idu javnim natječajima po točno definiranim strogim kriterijima kriterijima koje propisuje Europska unija. Hvala lijepo. Evo ja ću pokušati odgovoriti na postavljena pitanja, nadam se da sam uspjela sva zapisati, ako nisam vi me možete još podsjetiti na neko. što se tiče mjerila koja su bila postavljena u programu PHARE 2006. prvo mjerilo vezano uz samo planiranje i planske dokumente u biti globalno gledano, mjerila su zadovoljena jer da nisu bila zadovoljena nama ne bi bila ukinuta dakle suspenzija koja je bila i ne bi bilo vraćeno 5 milijuna eura koja su bila blokirana u IPA-i 2008. Što se tiče samog procesa planiranja, dakle imamo posebnu instituciju, to je Središnji državni ured za upravljanje fondovima Europske unije i za strategiju koji se bavi upravo planiranjem i programiranjem i oni zajedno sa ostalim institucijama, to je ono što sam rekla kroz izlaganje, rade na poboljšanju i povećanju broja projekata koji se predlažu za financiranje. Dakle mi smo u ovim mjerama kada smo sustav jačali, nismo se fokusirali samo na osnivanje agencije i pojačanje kontrole kvalitete dokumentacije nego smo išli do svih ministarstava i ostalih tijela državne uprave, dakle sa stalnim kontinuiranim mjesečnim sastancima koja održavamo s njima, s ciljem da se dakle oni educiraju upravo u ovom dobrom planiranju i pripremi projekata i kasnije kvalitetnoj pripremi i projektne dokumentacije za ugovaranje, a poslije za samu implementaciju projekata. Što se tiče sustava nepravilnosti, tu je zaista jako puno napravljeno. Dakle ne radi se samo o imenovanju osoba odgovornih za nepravilnosti nego je uspostavljen i čitav AFKO sustav, to na kraju imate detaljan pregled. Dakle AFKO sustav se sastoji od dvije sastoji se od mreže tijela koja moraju postupati po uočenim nepravilnostima i s druge strane mreže tijela koja su korisnici sredstava Europske unije i koji kod sebe imaju ove osobe zadužene za nepravilnosti koje ustvari izvještavaju o uočenim nepravilnostima, a onda se na ovoj drugoj razini sustava te nepravilnosti rješavaju i procesuiraju, dakle ovisno o kakvoj se vrsti nepravilnosti radi. Tako je u ovom konkretnom slučaju "Voće rojal" koje ste spomenuli, ustvari pokrenut postupak, dakle i slučaj je dan državnom odvjetništvu i svi potrebni koraci su poduzeti. svaki slučaj uočene nepravilnosti se dakle točno reagira i postupa prema postavljenim pravilima i ovaj sustav iako je nov, dakle već je počeo kvalitetno funkcionirati, iako je dakle sustav koji smo tek ustrojili i to je bilo jedno od mjerila recimo u poglavlju 32, znači financijski nadzor i vezano je upravo onda i za provedbu ovih predpristupnih programa i zato se pojavilo i kao mjerilo u programu PHARE-a. Sljedeće mjerilo vezano uz odbijenice i kvalitetu dokumentacije, dakle ono što je važno je da smo u agenciji povećali broj ljudi na taj način rasteretili osobu da nema na sebi 50 projekata nego zaista nekakav održivi broj projekata kojima se može upravljati, desetak projekata a onda smo još uspostavili i odjel kontrole, kvalitete, dokumentacije. Zbog toga je kvaliteta dokumentacije koja se šalje u delegacije Europske komisije značajno poboljšana, dakle nema nekakvih primjedbi koje koje zaista kažu da sada ljudi koji rade na toj dokumentaciji suštinski ne razumiju procedure Europske unije, u pripremi tehničke dokumentacije. Dakle, još uvijek se pojavi poneka odbijenica. Broj odbijenica je smanjen uopće obuhvat sadržajni u tim odbijenicama je značajno drugačiji. Dakle, a upravo to smanjenje i broja odbijenica i sadržajno drukčiji značaj odbijenica je rezultirao i otklanjanjem ovih mjerila odnosno odnosno ukidanjem suspenzije koja je bila dana. Dakle, u tom dijelu su naravno značajnija poboljšanja postignuta. Mi imamo vrlo detaljnu statistiku po vrstama po vrstama dokumentacije u svakom koraku koji se inače pregledava i u sljedećem izvješću ćemo priložiti tu statistiku tako da točno možete vidjeti u kojoj vrsti dokumentacije su koja poboljšanja i kakva ustvari postignuta. Što se tiče programa PHARE 2006. i pitanja vezanih uz odbijanje projekata. Ustvari, program PHARE 2006. je znači u visokom stupnju ugovaranja, 20 projekata je odobreno za financiranje. Naravno iz tih 20 projekata proizlazi jako puno ugovora zato što jedan projekt rezultira sa 5, 6, 10 ugovora dakle ovisno o vrsti projekta. Ugovaranje je u tom visokom stupnju, dakle proces ugovaranja je išao u skladu sa onim mjerilima koja su bila i postavljena, pa je do kraja 4. mjeseca ove godine bila poslana u delegaciji na odobrenje cjelovita tehnička tehnička dokumentacija vezana uz svaki projekt i ugovor. Međutim, daljnji proces ugovaranja ide u određenim vremenskim intervalima. Zato je komisiji isto tako bilo jasno da s obzirom već na ovaj rok u 4. mjesecu ugovaranje mora ući u 10. i 11. mjesec. Dakle, nemoguće je bilo u PHARE-u 2006. s obzirom na pripremu tehničke dokumentacije, potpunu u 4. mjesecu nešto ugovoreno u 7. ili 8. mjesecu kad čitav proces ugovaranja traje po nekoliko mjeseci, dakle i to 5-6 mjeseci. Dakle traje više vremena zato što se objavljuju natječaji pa se primaju ponude, pa se radi odabir najboljih ponuditelja, pa se onda ponovno objavljuje natječaj odnosno šalje ukupan poziv za cjelovitu ponudu od tih shortlistiranih dakle od tog najužeg kruga najboljih ponuditelja. I to traje jedno dva mjeseca i onda se radi na evaluaciji koja ovisno o težini projekta dakle o odabiru od tih najboljih najboljeg, koja ovisno o težini projekta može trajati odnosno ugovora može trajati i tri tjedna. Dakle, ti evaluacijski odbori se sastaju u agenciji i to zaista dugo traje i dakle neki jednostavniji projekti se mogu završiti u jedan dan, ali teži traju i po tri tjedna. Nakon što su se evaluacijski odbori sastali i izvršili odabir najbolje ponude, a to se sad za veliki dio ugovora dogodilo, opet dokumentacija ide u delegaciju koja pregledava ta evaluacijska izvješća. Dakle s njima se mora složiti, odobriti prijedloge ugovora i tek onda se ugovori znači mogu potpisati. Tako da je to čitava jedna procedura koja je u PHARE 2006. u tijeku i mi se nadamo da ćemo do kraja 11. mjeseca, što je ujedno i rok, zaista imati dobar postotak ugovorenosti, kako je to bilo i u PHARE 2005. U IPA-i smo dakle poduzeli sve da se projekti ugovaraju puno, puno ranije i to je dakle upravo to ćemo i uspjeti zato što je kvaliteta čitavog sustava podignuta i što više nije sve samo na agenciji ili Ministarstvu financija, nego su se zaista aktivno uključila uključila sva tijela. To je ujedno i ovaj odgovor na vaše pitanje vezano uz Vladu i rasprave na Vladi, dakle na Vladu ide izvješće. Ministri su upoznati sa stanjem u njihovim resorima i poduzimaju kontinuirano mjere dakle da sustav ide, na dobar način da se procesi odvijaju, pravovremeno dakle i da se u roku ugovaranje postigne odnosno da to sad u IPA-i 2007. bude puno prije studenog 2008. godine. Što se tiče ovih nekakvih brojčanih podataka, dakle ovo što se primjetili u PHARE-u. PHARE 2006. razliku od milijun i 800 tisuća mislim eura, radi se ustvari o programima zajednice i to smo morali istaknuti. Ako pogledate PHARE 2005. točno je izdvojen iznos koji se odnosi na članarine za programe zajednice. Međutim, ovdje se u PHARE 2006. kako nije dana ista tablica, dogodilo da u biti nedostaje taj podatak i to ćemo isto u sljedećem izvješću ispraviti. Kad je u pitanju SAPARD, ukupna alokacija je zaista 25 milijuna, ali točan je ovaj podatak u izvješću zato što je

Zahvaljujem. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Prvi je uvaženi zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora,

vidimo da po svom pristupu je drugačije i kazuje da su rasprave o prethodnom izvješću 2007. godine potakle upravo izvjestitelje da izrade mislim i kvalitetnije i transparentnije izvješće. Dobivanjem statusa zemlje kandidatkinje Hrvatskoj su se, iz ovog izvješća vidljivo je, otvorila tri nova programa PHARE, ISPA i SAPARD. I uz CARDS program koji je bio dostupan i u vrijeme prije dobivanja statusa kandidatkinje imali smo na korištenje četiri predpristupna programa. Navedeni programi predstavljaju pomoć državi da provede određene i potrebne reforme i prilagodbe za kasnije članstvo u Europskoj uniji. Primatelj pomoći je, iz ovog je svega vidljivo, u principu državno tijelo i institucije. Izuzetak je SAPARD program koji je namijenjen privatnim poduzetnicima. Upravo bih nešto rekao o tom programu, jer taj program kad gledamo po povučenim sredstvima, po meni nema prolaznu ocjenu, premda je vrlo značajan za poljoprivrednu proizvodnju koja upravo ulaskom u Europsku uniju mora biti i puno više samodostatnija i ekonomski isplativija. Zašto? Zato ako želi upravo preživjeti konkurenciju europske europske proizvodnje i viškova koji će biti usmjereni na naše tržište. Republika Hrvatska je za SAPARD programa je Republici Hrvatskoj iz ovoga vidljivo namijenjeno 24,7 milijuna eura. Vidljivo je također da je u prva dva natječaja ugovoreno 29 programa. Prvi natječaj sa pet programa, od kojih su četiri završena, dva u 2007. i dva u ovih šest mjeseci 2008. godine. za te programe su i povučena sredstva. U drugom natječaju kada je ugovoreno 24 programa, od kojih su završena tri, jedan u 2007. i dva u 2008. imaju također vidi su da su povučena ta sredstva. Međutim, kada gledamo financijski ove sedam završenih programa, isplaćeno je tek 792 milijuna eura, ili 7,25% od ukupno namijenjenih sredstava. U prošloj godini do 2007. bilo je isplaćeno 3,8% sredstava. Međutim, sa ovim drugim programima, normalno ugovaranje programa je druga stvar i tu je više sredstava, ali isto tako je vidljivo da za 12 programa zahtjev za isplatu još nije dostavljen uopće, a da sedam programa iz ovog drugoga natječaja još uvijek je u obradi, odnosno vrši se kontrola. Postavlja se zbilja pitanje dali je to dovoljno? Mislim da je to svakako malo, jer putem baš ovoga programa, korištenjem ovih programa i sredstava trebalo bi prvenstveno da nam posluži za povećanje poljoprivredne proizvodnje i realizaciju iste kroz preradu u više akumulativne proizvode. Upravo kada gledamo ove pokazatelje onda vidimo da je 15 programa namijenjeno za unaprjeđenje prerade poljoprivredne proizvodnje, 9 je za stočarstvo i 5 za biljnu proizvodnju. Prema tome, iz ovoga je vidljivo da ti programi trebaju biti završeni, trebaju se povući ta novca, jer će oni sigurno imati jedno značenje u unapređenju ove proizvodnje, posebno preradbenoga dijela, jer znademo da i taj dio je također i ekonomski isplativiji, odnosno možemo više zaraditi nego na primarnoj proizvodnji. Vidljivo je da je bio i treći natječaj koji je završen u travnju 2008. godine, zaprimljeno 23 prijave, 17, a šest je odbijeno, znači 17 bi moglo računati na potporu europskih sredstava Europske unije. Međutim, iz svega ovoga vidljivog moram zaključiti da ta sva sredstva nećemo moći povući u predviđenim rokovima i zato je mislim dobro i ovo da se ide na realokaciju 10,3 milijuna eura, za mjere jedan i dva, sa mjera tri i četiri. Ovdje bi trebalo svakako što prije prije prići ovim natječajima, piše da su u pripremi još jedan natječaj i da što prije iskoristimo mogućnost povlačenja i tih sredstava kroz normalno kvalitetne natječaje. Međutim, postavlja se jedno po meni pitanje, zašto je korištenje ovih sredstava tako malo, gdje griješimo ustvari? Iz izvještaja smo čuli da je povećan broj ljudi koji radi na ovome. Međutim, mislim da postoji određeni broj pitanja na koji, dali smo dali odgovor ili nismo, ali prema ovim podacima za SAPAD program odgovor bi bio da oni nisu baš kvalitetno izvršeni, a to je pitanje koliko smo osposobljeni za ispunjavanje vrlo opsežne ove dokumentacije. Normalno dokumentacija za SAPARD program je velika i koliko smo sposobni i osposobljeni da bi tu dokumentaciju oni koji žele ući u to i ispunili. Drugo pitanje, tko provodi te konzultacije i edukacije? Dali se zna koliki je postotak tih uspjeha? Mi znamo da postoje ljudi koji rade na tome dijelu, instruiraju, izrađuju te programe. Međutim, koliki je postotak upravo tih uspjeha, takovih? Jel' to sve košta, normalno da se to sve plaća, onaj koji ulazi u to. Pitanje isto jedno, tko se javlja na te natječaje? Ovaj puta smo dobili zbilja poimence tvrtke, firme, pojedince koji su i programe, koji su itd. Međutim, postavlja se pitanje, dali su ti dali oni mogu zadovoljiti sve ove uvjete? dali su toliko sposobni da to sve i naprave? I kolika je promocija i kompletni rad na svemu ovome da bi imali što više natječaja? Zbog ovog ukupnog stanja u našoj poljoprivrednoj proizvodnji i pratećoj industriji, mislim da bi ovaj program trebali koristiti sa preko 100%, a ne u ovim postocima u kojima sam rekao. I samo kratko, izvještaju vidimo da za IPA program i uključivanju u njega intenzivno se radi, očekuje se potpisivanje financijskog sporazuma do studenoga. Ovo sada što je rekla gospođa tajnica, posebno je značajna ova komponenta ruralni razvoj, komponenta Dobra organiziranost mislim da je vrlo važna i ako želimo povući sredstva i mislim da je dobro što ste rekli da su i ministri zainteresirani za taj dio. Ja se nadam da ministar poljoprivrede Pankretić je također zainteresiran da se ta sredstva povuku. Vidljivo je da je posla dosta. Očekujemo u sljedećem izvješću i konkretne projekte za korištenje ovih sredstava u IPA programu. I na kraju, bez obzira koliko se do sada radilo na programima korištenja, sve službe koje na tome rade moraju mislim još više zasukati rukave da ove zadatke koje imamo pred sobom u potpunosti i ispunimo i izvršimo ono zbog čega su tamo, da se ova sredstva Europske unije povuku. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. **Vidović, Davorko (SDP)** Repliciram na onaj dio izlaganja kolege Bodakoša gdje kažete s pravom i upozoravate na probleme koji proizlaze iz nedjelovanja ili lošeg djelovanja središnje države. Volio bih možda da se više još istaklo kolika je važnost educiranosti, spremnosti političke volje lokalne zajednice. Grad Sisak je grad o kojem se govori kao o gradu slučaju zbog ogromnih problema koje imamo u zaštiti okoliša, aero zagađenje, zagađenje vodotoka i grad Sisak nije niti jedan jedini puta se javio na bilo koji način da aplicira na projekte koje bi sasvim sigurno u okviru ovih programa, u okviru IPA-e se mogli financirati za grad Sisak. Dakle, želim reći da nepostojanje političke volje, nesposobnost i neosposobljenost gradskih uprava, lokalnih organizacija u najvećoj mjeri pridonose zapravo lošem slabom korištenju mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju. Dakle, ovo je svojevrsni apel i na središnju državu ali i na građane da izvrše svojevrsni pritisak na svoje lokalne organizacije i zajednice da se pobrinu da novac koji stoji, koji je predviđen iskoriste na dobrobit građana u gradovima u kojima obnašaju vlast. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Dragutin Bodakoš. Hvala. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. ovaj dio kad sam govorio o edukaciji odnosno prilaženju ljudima koji ulaze u te programe. Mislim da iz ovoga izvještaja vidimo da središnji dio države i određeni dio posla odrađuje, međutim u pojedinim lokalnim sredinama često puta su ti ljudi koji ulaze u SAPARD program ili u neke druge programe sasvim prepušteni određenim da ne kažem "stručnjacima" koji su spremni pisati i napisati programe a da uopće nisu odgovorni da li će taj program proći ili neće proći. Mislim da bi u tome dijelu također središnja država trebala više imati kontrole nad lokalnom samoupravom odnosno da se vidi na koji način se pomaže tim ljudima koji na terenu kao takovi žele ući u taj SAPARD program i povući određena sredstva. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državna tajnice, kolegice i kolege. Sukladno zaključku ovog Visokog doma od 6.10.2005. godine imamo Izvješće Vlade Republike Hrvatske o korištenje predpristupnih fondova Europske od 1.1. do 30.6.2008. i čuli smo iz današnjeg izlaganja i od kolega da je puno bolje od prethodnog što je svakako dobro. Izvješće daje pregled provedbe programa s posebnim osvrtom na doznačena sredstva i stanja provedbe projekata te moguće prijevare i nepravilnosti u postupku korištenja fondova. Ukupno doznačena sredstva Europske komisije na račun nacionalnog fonda u navedenom periodu je iznosilo nešto više od 1 milijun eura. Ona su danas sigurno puno značajnija nego u prvih šest mjeseci. Ja ću pokušati analizom po pojedinim programima analizom po pojedinim programima ukazati na važnost ove problematike. Program CARDS je pomoć zajednici u obnovi, razvoju i stabilizacije. To je program i tehničke i financijske pomoći Europske unije usvojen krajem 2000. godine čiji je osnovni cilj bio potpora zemljama članicama Jugo-istočne Europske u aktivnom sudjelovanju u procesu stabilizacije i pridruživanju te provedbi obveza iz Sporazuma o stabilizaciji. Imao je dvije komponente, i nacionalnu i regionalnu a ukupna alokacija za period od 2001. do 2004. iznosio je ukupno 438 milijuna eura. Iskorištenost sredstava mjeri se postotkom ugovorenih projekata, njihovom provedbom te obavljenim plaćanjima u za to predviđenim rokovima. Do kraja 2007. godine istekli su rokovi ugovaranja a stanje sada ovako izgleda. Iskorištenost CARDS-a 2001. i 2002. godine je preko 96% CARDS-a, 2003. godine 97,7%. Ovako visok stupanj iskorištenosti razlog uz dobro odrađene projekte na regionalnim razinama u pojedinim županijama je razlog što je i preneseno financiranje i financijsko upravljanje na nacionalnu razinu sa delegacije Europske komisije. Vidljivo je da je visoki postotak izvršenja a s obzirom na dobru provedbu projekata vrlo je izvjesno i da će ukupno ugovoreni iznos biti isplaćen odnosno da će sredstva iz ovog programa biti u potpunosti iskorištena. PHARE program čiji je cilj bio pripremiti buduće članice za korištenje strukturnih fondova Europske unije nakon pridruživanja posebno Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond, PHARE je namijenjen izgradnji državnih institucija a korisnici su tijela državne uprave i javna poduzeća. PHARE program iz izvješća vidimo sadrži dvadeset i tri projekta a to je nacionalna komponenta od 71,5 milijuna eura i ugovorena je sa visokih 88,3% u odnosu na odobrena sredstva a isplaćeno visokih 44,06%. Za program PHARE prekograničnu suradnju između Republike Hrvatske, Slovenije ugovoreni projekti su u iznosu od 2,7 milijuna eura, 90,7% a isplaćeno 71,9%. Vrlo uspješni su i programi PHARE jadranska prekogranična suradnja sa Italijom u nešto manjem postotku ugovaranja, znači između 60 i 80%. Program za nuklearnu sigurnost isto tako između 60 i 67%. Iz programa PHARE 2006. odobreno je dvadeset projekata vrijednosti od preko 61 milijun eura. Rok za ugovaranje ovog projekta je do kraja ove godine i vrlo veliki broj prema mojim saznanjima je prijavljen. Zadarska županija u okviru ovog projekta PHARE je korisnik dva projekta. Jedan je završen u šestom mjestu pod nazivom HANS, to je jedan zajednički program hrvatskih i talijanskih partnera koji se financirao sredstvima Europske komisije i to kombinacija INTEREG, CARDS i PHARE. Završno izvješće je napravljeno krajem šestog mjeseca. Ukupan projekt vrijedan je preko 108 tisuća eura a rezultat projekta je skup znanstveno-statističkih Hvala Vam jadranskoj regiji. Drugi projekt je jačanje ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima ukupne vrijednosti od nešto manje od 200 tisuća eura gdje su nositelji zadarska i šibensko-kninska razvojna agencija a korisnici Nacionalni park Krka i jedinica za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije. Krajem 2007. godine, iz izvješća vidimo da je Europska komisija postavila mjerila kako bi poboljšala kvalitetu provedbe FAR programa u kojem je bilo određenih problema i to vezano i uz organizaciju i početak rada središnje jedinice za provedbu projekata i financiranje vezano uz kvalitetu dokumentacije ali i kvalitetu rada sustava provedbe. Sva mjerila su ispunjena, skinuta je blokada, uspostavljen je kvalitetan sustav koji omogućuje i samostalnost ali i ispravljanje i uspješno korištenje europskih europskih fondova značajno većih od iznosa koji su navedeni u ovim fondovima. ISPA je program koji osigurava sredstva za infrastrukturna ulaganja u promet i zaštitu okoliša te pripremu Republike Hrvatske za korištenje kohezijskog fonda. Korisnici su u dosadašnjim izlaganjima navedeni, ukupna vrijednost projekata je preko 123 milijuna eura i to 59 milijuna iz ISPA-e a ostalo iz proračuna Republike Hrvatske. Znači sadrži i izvođenje radova ali i projekta tehničke pomoći. Ugovaranje je u početku išlo nešto sporije, međutim, rok završetka je kraj 2009. i početak 2010. godine. I kako stvari sada stoje biti će ugovoreno konpletno. SAPARD program je usmjeren na ruralni razvoj, napredak u poljoprivredi i pripremu države kandidata za korištenje sredstava iz fonda zajedničke poljoprivredne politike. Krajnji korisnici za program SAPARD su izvan javnog sektora, izuzev mjere tri ruralna infrastruktura, gdje su korisnici jedinice lokalne samouprave. Iz ovog programa, na područje Zadarske županije ugovorena su dva projekta i to projekt paške sirane i projekt Ostrea. Paška sirana ide, program ide na opremanje, program je ukupne vrijednosti 25 milijuna kuna, 10 milijuna se koristi iz sredstava SAPARD. Ostrea je je prerađivačka, prerada ribe, ukupan projekt je skoro 50 milijuna kuna, 10 milijuna iz programa SAPARD. Ovi navedeni projekti će sigurno svojom realizacijom učiniti konkurentniji i učinkovitiji poljoprivredni sektor, otvoriti nova radna mjesta i poboljšati kvalitetu života stanovništva, u ruralnom području i to konkretno i na Pagu i u Benkovcu ali i u Stankovcima. IPA program je novi program Europske unije koji se za Republiku Hrvatsku sastoji od pet komponenti. U prvih 6 mjeseci 2008. intenzivno se radilo na ispunjavanju akreditacijskih kriterija propisanih IPA provedbenom regulativom. Za četiri komponente predani su zahtjevi za prijenos ovlasti upravljanja i upravljanja sredstvima na Republiku Hrvatsku. Projekti su, iz izvješća vidimo, u visokoj fazi pripremljenosti. Za komponentu dva prekogranična suradnja, u čijoj izradi sam i sama sudjelovala. Programiranje je završeno prihvaćanjem osam programa od Europske komisije. Ovdje ću se malo zadržati jer ovo je vrlo značajan dio, na projektima prekogranične i transnacionalne koji se sada financiraju i stoji na raspolaganju negdje oko 16 milijuna sredstava i to ona kombinacija znači CARDS i FAR. Radi se o 137 projekata. U ovom segmentu, gotovo 90% ugovorenih sredstava Europske unije su projekti u fazi implementacije i pripreme i biti će iskorištena kompletno sva sredstva prema planu. Niti jedan od projekata iz linije FAR CBC u onom kada je i bila obustava, znači nije obustavljen, što znači da se ovo dobro odrazilo i da nema razloga za zabrinutost. Značaj ovih projekata što stoji ogromna sredstva, još uvijek velika za prekograničnu, velik broj zainteresiranih iz županija i jedinica lokalne samouprave je upravo vezano uz taj program. A i ovi projekti su najkorisnije sredstvo u okviru konkretne regionalne suradnje. Kroz ovako velik broj projekata različitih i strogih procedura Europske unije, kroz učenje napravljene su i nepravilnosti i ovo izvješće njih ne skriva, štoviše uočavaju se i njima se upravlja u skladu sa preporukama i standardima Europske unije. Nepravilnosti su uglavnom tehničkog karaktera i nemaju visok rizik. Podržavam svakako ovo izvješće a izlaganjima o korištenju sredstava pokazuje da je i područna i lokalna samouprava ona koja je htjela … …/Upadica: Privedite kraju!/… … a ne ona koja je podobna razvila kapacitete i postala partner Vlade Republike Hrvatske u pripremi i programiranju IPA-e.

Dobro je da svakih pola godine imamo izvještaj o korištenju predpristupnih fondova jer možemo onda progovoriti o onome što se nedovoljno dobro radi i ukazati na poboljšanja. Jer doista bi bilo izuzetno loše da ne iskoristimo svaku, svaki cent, svaki euro koji možemo iskoristiti iz predpristupnih a posebice nakon toga strukturnih i kohezionih fondova. Zato ću ja u prvom dijelu nešto progovoriti o tome kako nije dobro da se radi a poslije ću reći nekoliko preporuka za koje ja mislim da bi bilo dobro da se razmotre i da se uvedu kao sustav poboljšanja u budućnosti. Dakle, ja sam bio debelo uvjeren do nedavno da je ISPA odavno gotova. Jer već odavno pričamo o tome da imamo IPA-u. Međutim, onda sam ostao zgranut prije nekoliko mjeseci kada sam vidio da se u ISP-i tek potpisao ugovor za Vinkovci-Tovarnik. Ja sam mislio već da je pruga gotova, da je rekonstruirana, obnovljena, da vlakovi po Koridoru 10. jure. a onda ono posebno što me je razočarao, a moram reći i zabrinulo i ono što se zbivalo posljednjih nekoliko dana u Karlovcu. Dakle, u Karlovcu je prema izvješću HINA-e, prije nekoliko dana potpisan ugovor za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 100 tisuća ekvivalenata. Ukupna vrijednost investicije, dakle, same izgradnje uređaja je negdje preko 14 milijuna eura. Dakle o čemu se tu radi. Negdje u 2004. godini Ministarstvo zaštite okoliša uputilo je javni poziv jedinicama lokalne samouprave da nominiraju projekte koji imaju izglednost da se realiziraju u realnom vremenu, nakon čega bi ministarstvo naravno od tih nominiranih projekata u ovoj komponenti zaštite okoliša, za koje je bilo predviđeno mislim preko 20 milijuna eura odabralo dakle, projekt i onoga zajedno sa lokalnom zajednicom provodilo. Nominirani su neki projekti između ostaloga nominiran je očito uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Karlovac. Ali nominiran je projekt koji se zove uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Koprivnice. Do dana današnjega mi u Koprivnici nismo dobili odgovor zašto naš projekt nije ušao u ISPA-u. Ali smo duboko vjerovali da ono što je odabrano je barem duplo bolje od onoga što mi u Koprivnici imamo. Međutim šta se dogodilo? Mi smo u međuvremenu raspisali dva javna natječaja i putem pregovaračkog postupka ugovorili izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Isprojektirali smo ga, sagradili i već godinu dana vrlo efikasno funkcionira. Radi se o identičnom uređaju kao u Karlovcu. 100 tisuća ekvivalenata pri čemu su vode u Koprivnici u tom trenutku projektiranja bile opterećenije jer smo imali tvornicu Kvasac koja je što se tiče pročišćavanja otpadnih voda najgori zagađivač. Dakle imali smo istu količinu ali lošiju kvalitetu vode. Dakle trebalo je još više napraviti. Dakle mi smo od trenutka kada nas je netko pitao za ISPA-u do danas raspisali natječaj, ugovorili, izgradili i godinu dana funkcionira taj uređaj. Platili smo ga zajedno sa Hrvatskim vodama jer nam je Hrvatske vode su partner u tom projektu oko 10 milijuna EUR-a. Dakle ukupno sa projektiranjem, izgradnjom i nadzorom, i nadzorom Karlovac danas još nije niti prošao rok za žalbu po ugovoru, a kamoli da je sagrađen. 100 tisuća ekvivalenata ugovorena je izgradnja bez zbrinjavanja mulja. Dakle čak nema niti deponije na koje će se taj mulj odlagati a kamoli da se taj mulj zbrinjava za razliku od Koprivnice gdje smo novu tehnologiju inovirali mi, «Nigs» takozvanu tehnologiju koja rješava mulj. Nema mulja na kraju, na Košta 14 milijuna EUR-a plus još jedno milijun i pol EUR-a je potrošeno na tehničku pomoć, konzultantske usluge i ostale stvari. E sad ja postavljam pitanje šta se to radi u Karlovcu da košta 5 milijuna EUR-a više nego u Koprivnici. Koji su to natječajni postupci bili potrebni da se provedu da u 5 godina nije uspjelo se napraviti uređaj u Karlovcu? I zašto u konačnici u Karlovcu nije odabran najpovoljniji ponuđač koji je ponudio da će taj uređaj sagraditi za 13 milijuna EUR-a. Radi se o «DHV» nizozemskom ponuđaču koji je trebao imati kooperantske odnose sa Astrom, sa Radnikom iz Križevaca, sa Ena-om iz Karlovca i sa Turbo tehnom iz Karlovca nego je odabran Alpine Bau koji u suštini nema građevinsku operativu u Hrvatskoj nego se radi samo o kompaniji koja će dakle, koja će preprodati posao. Dakle koja je ustvari inžinjering kompanije. Dakle ovo je tipičan primjer kako je politička diskrecija ili politički kriteriji su odlučili koji projekt će se financirati iz predpristupnih fondova. Kako se pokazala apsolutna adminstrativna nesposobnost da se taj projekt sagradi u realnom vremenu ili realizira u realnom vremenu i kako je to dovelo da dakle imamo uređaj koji će biti za 50% skuplji od identičnog uređaja u gradu Koprivnici. Umjesto kada već imamo uređaj koji dobro funkcionira jer ovdje stručnjaci kažu da je pitanje uopće što će biti rezultat rada uređaja u Karlovcu? dakle on doista rezultirati time da imamo 93, 94% pročišćenu vodu kao što imamo u Koprivnici ili će biti nešto drugo pa ćemo kroz, ne znam, dvije ili tri godine vidjeti da nam treba dodatna rekonstrukcija tog uređaja kao što imamo primjerice slučaj u Varaždinu gdje tri puta u zadnjih 15 godina je išla rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Dakle zašto se nije kad imamo jedan model uzeo uređaj iz Koprivnice i «copy paste» preslikao ga se u Karlovac? Ne bismo morali platiti dodatno projektiranje. Mogli bismo ga napraviti za manje manje od 10 milijuna EUR-a zato jer smo ga ovdje platili 10 milijuna EUR-a pa bi vjerojatno drugi put kad bi ga gradili bi bio puno, puno jeftiniji. I ono što je najvažnije mogli bi ga realizirati. Danas bi 4 rijeke u Karlovcu bile čiste. Ne bi u njih curila još uvijek zagađena voda kao što danas u Dravu iz Koprivnice istječe čista voda i ribe su se vratile natrag kroz kanal Bistru koji vodi vodu sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda do rijeke Drave. Dakle doista bila je potpuna politička diskrecija, politička odluka nećemo Koprivnicu, hoćemo Karlovac. Ali se pokazalo da je odluka bila loša jer da smo iskoristili ISPA-u do danas na primjeru Koprivnice i tim uređajem se hvali i u Europskoj uniji danas sam uvjeren da bi u IPA-i ili nekom sljedećem programu Europska unija dala još više sredstava za zaštitu čovjekove, okoliša budući da u sljedećih nekoliko godina moramo investirati preko 13 milijardi kuna u zaštitu čovjekovog okoliša prije nego što postanemo odnosno vidjet ćemo koliko će pregovarači uspjeti ugovoriti duljinu odgode kriterija. Ali dakle preko dvije milijarde EUR-a moramo uložiti u rješavanje ekoloških problema. I umjesto da koristimo ono što je dobro mi politički donosimo odluku da će se nešto raditi negdje drugdje. Ponovo otkrivamo toplu vodu. Ponovo otkrivamo toplu vodu. Dakle projektiramo nekakav novi uređaj sa nekakvom novom čudnom tehnologijom koja tek treba «Bog te pitaj» biti kada gotova i ne znamo kakav će biti rezultat toga. Da se to ne bi u budućnosti događalo ja predlažem dakle da se bez obzira što se do sad već povećao administrativni kapacitet SAFA-e i Ministarstva još više poveća. Da se kapacitet, administrativni kapacitet jedinica lokalne samouprave i područne, regionalne za pisanje projekata. Da se poveća fiskalni kapacitet jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave za to. Da se otkloni svaki politički utjecaj u donošenju odluka jer njega još uvijek naravno da u tome ima jer primjerice kroz «Borde Corporation» iz PHARE programa je u 2005. bio da je Italija, Hrvatska mogla, evo završavam rečenicu, Italija i cijela Hrvatska mogla biti a u 2006. je Italija i Dalmacija

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo uvaženi zastupnik Mršić u svojoj raspravi iznio je dosta netočnosti što se tiče grada Karlovca i mislim da nije primjereno uspoređivati Koprivnicu koja ima tisuća stanovnika i Karlovac koji ima 60 tisuća stanovnika, ima 4 rijeke. Ja se slažem da projekt pročišćavanja voda u Karlovcu je veliki i najveći iz ISPA programa, 36 milijuna eura, 20 milijuna nepovratnih sredstava. To doista, umjesto da čestitamo lokalnoj samoupravi da su uspjeli dobiti taj projekt nisu ga dobili političkim vezama, nego su ga dobili na temelju stvarnog programa i potreba grada Karlovca. A posebno da ste rekli da je program 50% 50% skuplji, odnosno 5 milijuna eura. Ja ću vam reći da je prva analiza koja je bila 2005. bila da je 13 milijuna 167000 eura košta, s tim, tu ste rekli u pravu da nije sedimentacija, degistacija, ta uloga nije bila uzeta u obzir. Zadnja, i tu je bio natječaj javni po međunarodnim standardima koji važe u Europskoj uniji. …/Upadica Jarnjak:

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Da bi se o nečemu govorilo treba poznavati materiju, pa doista je nevjerojatno da se netko čudi da ISPA još uvijek traje. Pa realizacija projekata ISPA-e je do 31. prosinca 2010. godine. Uglavnom jedan projekt je do 31. prosinca 2009. godine ovaj o kojima ste govorili o željeznici. Druga stvar. Netočno je da se po političkim kriterijima dobijali su projekti. To je potpuno netočno. Nisu po političkim kriterijima ulazili u ove programe. Isključivo po natječajima koje je pratila i Europska komisija ako hoćete preko svojih. I treća stvar. Ne postoji administrativna nesposobnost Republike Hrvatske u ovom pogledu zato što Hrvatska maksimalno iskorištava i sve programe. To ćete vidjeti na kraju realizacije projekata. Na žalost veliki, dugi su rokovi ugovaranja projekata, ali to je sve u skladu sa pravilima koje postavlja Europska unija pred nas. Prema tome, morate poznavati proceduru da biste mogli govoriti o njoj. I ISPA i svi ovi ostali programi su i dalje na snazi, jer je njihova realizacija tek u tijeku, tek su se počeli realizirati. Ugovaranje projekata je trajalo do lipnja ove godine za ISP-u. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo, bez dobacivanje u klupe! Uvaženi zastupniče nemojte. Hajde, bez dobacivanja. Replika, uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. **Vidović, Davorko (SDP)** Pa ovdje je, ja zahvaljujem kolegi Mršiću što nas je upoznao s onime što su oni napravili u gradu Koprivnici i što je dobro čuti. To je dobro čuti. Ovdje se ne postavlja pitanje da li Koprivnica, zašto Karlovac, a ne Koprivnica. Problem bi trebalo postaviti ovako. Zašto ne i Karlovac i Koprivnica. To je ono što se meni čini da bi bio ispravan i normalan pristup. Upozorenja koja ste dali oko Karlovca su dobra i ja mislim da ne treba otkrivati toplu vodu, nego modificirati projekte i veličina samoga grada nije tu od presudne važnosti. Ono što mene brine zašto, ja govorim sad pro domo sua, zašto najkritičniji grad kada je riječ o zagađenju, grad Sisak se nije našao u krugu onih gradova koji apliciraju na programe i u ISPA-i i sada u IPA-i ih nema. Dakle, tri rijeke. Grad koji ima enormne probleme sa tri spalionice. Ima ogromne zagađivače koji su jedinstveni u Hrvatskoj osim Siska, osim Rijeke nitko nema rafineriju. Ogromni tankovi JANAF-a, termoelektrane, aero zagađenje, zagađenje vode, zagađenje tla je problem koji grad Sisak ne može riješiti. Ne može ga sam riješiti, a pogotovo ga ne može riješiti uz ovakve gradske uprave koje nisu pokazale dovoljno interesa da angažiraju i središnju državu da svojim znanjem pomogne da se projekti prijave i da se osigura financiranje postupno, sustavno, jer znam da je to nemoguće napraviti odjednom. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa prvo, kolega Vidoviću vama i svima ostalima, dakle da kažem da se uređaje ne grade prema broju stanovnika, nego prema tzv. ekvivalent stanovniku i da je uređaj Koprivnica 100000 ekvivalenata kao što je i uređaj Karlovac 100000 ekvivalenata bez obzira koliko ljudi živjelo u Koprivnici, a koliko u Karlovcu, jer se industrija po volumenu i po opterećenosti voda preračunava u ekvivalent stanovnika. Dakle, potpuno su identični uređaji i ja sam rekao dakle da i zagađenost vode u Koprivnici bila gora u trenutku izgradnje. Ja se s vama slažem i ja mislim da bi prilikom odabira projekata trebalo koji projekt je kvalitetniji i koji će se brže realizirati, jer sam uvjeren da smo odabrali Koprivnicu koja je do sad realizirana u postupku Europske unije jer smo mi isto tako prema FIDIC-u ugovarali Koprivnicu. Ovdje se prema PRAG-i ugovaralo, a FIDIC je bio dijelom samo u PRAG-i. Prema tome, da smo to ugovorili i da smo imali danas Koprivnicu kao primjer u Europskoj uniji, da bi nam Europska unija rekla evo vam i za Karlovac i za Sisak i za brojne druge gradove u Hrvatskoj. Na žalost, odabrao se projekt za koje u trenutku kada se odabralo je bilo izvjesno da neće biti, ostvariti isto kao i neki drugi projekti. Jer, ISPA može trajati do 31.10.2009. godine, ali se mogla realizirati i puno prije. Desete, u redu desete. Mogla se realizirati i prije. To je bilo samo pitanje naše sposobnosti, jer ja sam potpisao nekoliko ugovora sa Europskom unijom za razliku od onih koji nisu potpisali niti jedan ugovor za europski projekt, a meni tumače kako je teško potpisati ugovor ili izvesti europski projekt. Dakle, ja govorim iz vlastitog iskustva. Mi smo se javili na natječaj, ugovarali smo i kad je to bilo prije nego što je bilo decentralizirano ugovarali smo i sada kada je decentralizirano znamo što znači ugovoriti, znamo što znači ugovoriti, znamo što znači provesti i znamo što Zahvaljujem. Predstavnik Vlade, uvažena Ivana Maletić, državna tajnica. Izvolite. Hvala lijepo. Evo ja zahvaljujem cijenjenom zastupniku Mršiću na ovom pitanju i upravo usporedbi dva projekta koja idu paralelno, a financiraju se iz različitih izvora. definitivno nismo samo mi ti koji sudjelujemo u odabiru. I Europska komisija je ta koja odlučuje koji će se projekti u Republici Hrvatskoj financirati, posebno kad su u pitanju ovi predpristupni programi pomoći jer se zaista radi o njihovom novcu i oni utvrđuju utvrđuju koji od projekata se najbolje uklapa i u sveukupnu politiku koja se postavlja na razini Europske unije. U ovom slučaju su oni procijenili da projekt Karlovac više odgovara ukupno projektima koji se inače iz sredstava Europske unije financiraju odabrali su ovaj projekt. A ono što je u stvari zanimljivo je da je projekt Karlovac dakle bio pripreman i trebao biti pripreman ne samo po procedurama, dakle europske unije po FIDIC-u, nego je svaki korak dakle pripreme tehničke dokumentacije bio kontroliran od strane Europske komisije i delegacije i to isto oduzima u ovim koracima ugovaranja jedan dio vremena zato što delegacija mora imati nekoliko mjeseci za angažiranje stručnjaka koji će dodatno ocijeniti kvalitetu dokumentacije. Što ustvari ovim Komisija želi postići? Oni žele postići da se zaista u Republici Hrvatskoj stvore kapaciteti koji su sposobni kvalitetno pripremiti dokumentaciju i zaista kvalitetno provesti natječaj tako da se ne dogodi da u slučaju nekakvih žalbi i pritužbi se takvi natječaji poništavaju, dakle i da se onda proces čitav ponovno dodatno prolongira i da zahtjeva nekakvo dodatno vrijeme. Dakle, sva dokumentacija je pripremljena po žutoj knjizi, dakle u skladu s pravilima FIDIC-a i što se tiče predviđenog proračuna za ovaj projekt, ugovor koji je potpisan je čak i ispod predviđenog proračuna. Dakle, bila su sredstva koja su budžetirana, utvrđena je visina ukupne vrijednosti projekta, a potpisan je dakle ugovor za 359 tisuća ispod te predviđene cijene proračunom. I to je ono što je isto važno da se u ovim procesima javne nabave ostvaruju i određene uštede, u projektu Pruge isto tako su ostvarene uštede i u ovom projektu, dakle isto tako. Projekt Karlovac je ustvari primjer svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da je važno pravovremeno pripremati, ne samo tehničku dokumentaciju, nego i ishoditi sve potrebne dozvole i građevinske i lokacijske jer je to isto dosta vremenski zahtjevno i zato je važno da sad recimo u programima IPA-e ili u budućem kohezijskom fondu lokalne jedinice već sad počnu sa ishodovanjem građevinskih, lokacijskih dozvola i onda pripremom kvalitetnih projektnih prijedloga kako bismo zaista imali kvalitetne projekte pravovremeno pripremljene. Bio je ovdje u posjetu gospodin Sailer koji je ustvari direktor uprave koja se bavi upravo ISPA-om i inače kohezijskim fondom regionalnom politikom, dakle u Europskoj uniji i on je ustvari rekao da što se tiče naše ISPA-e i programa u ISPA-i, da su oni izuzetno zadovoljni time da mogu vidjeti da imamo kapacitet i da smo sposobni napraviti i odraditi projekt. Dva velika ugovora su potpisana. Naravno da sad njih treba provesti i implementirati. Dakle, njihov fokus je upravo na tome da mi pokažemo administrativni kapacitet, da pokažemo da možemo u skladu s pravilima nakon što je dokumentacija prekontrolirana od strane delegacije i komisije zaista imati kvalitetne dokumente koji onda, temeljem kojih se može zaista i ugovoriti i to je ono što je ustvari bitno u samim projektima ISPA-e koji su veliki major projekti i zato ih i nema puno, samo 3 su trenutno. U IPA-i ćemo imati nešto više prostora dakle i poslije još više, ali je važno dakle kroz ovaj primjer Karlovca pa pruge Vinkovci-Tovarnik, isto tako projekt Bikarac u Šibeniku, dakle naučiti se raditi dokumentaciju koja zaista zadovoljava standarde i kvalitete Europske unije i u ova tri projekta mi kontinuirano dobivamo povratnu povratnu informaciju od delegacije i Komisije i tu je definitivno razlika kad se ide po našim pravilima javne nabave, a kad se ide s projektom koji mora biti ugovoren po pravilima javne nabave Europske unije. Dakle i ovo nam je jedna podloga za sad razvoj što većeg broja novih projekata koji će obuhvatiti što veći broj naših jedinica lokalne i područne regionalne samouprave jer to nam je naravno svima cilj. Evo, Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa dakle, ja moram reći da administrativni kapacitet je postojao i prije Karlovca i to upravo na primjeru Koprivnice i nadam se da će Koprivnica biti primjer kako se radi dokumentacija po FIDIC-u, kako se po FIDIC-u ugovara projekt i kako se projekt može izvesti u realnom vremenu jer ako će nam Karlovac koji 4 godine se priprema biti primjer, onda vas ja pitam kada će prvi sljedeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda biti sagrađen. To je jedno. Drugo, on je 5 milijuna skuplji od Koprivnice, on ne rješava mulj i mi smo naš uređaj kad nam je Stavros Dimas, europski povjerenik dodjeljivao nagradu za održivi razvoj mu rekli kakav uređaj imamo u Koprivnici, on je ostao začuđen da u jednoj Hrvatskoj postoji takav uređaj koji nažalost nitko od hrvatskih predstavnika nije predstavio Naš uređaj je trenutno najbolji uređaj u Europi zato jer rješava i mulj za razliku od Karlovca koji vam nema rješavanje mulja, ima samo plinsku digestiju gdje plavite plin bakljom koji odlazi u zrak, nemate … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženi zastupniče, isteklo vam je vrijeme. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom, uvažena zastupnica Mirjana Ferić-Vac. Izvolite. Cijenjeni gospodine potpredsjedniče, gospođo tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Očito gospodine potpredsjedniče da ne trebamo otkrivati toplu vodu, ali čistu vodu da i ako je ovo tema koja je od bitnog značaja za razvoj lokalnih zajednica u Hrvatskoj, onda se u Hrvatskom saboru treba reći ono što je de facto, a ne što bi mi željeli da je poželjno. Čista voda, pročišćivači i strategija turističkog razvoja u budućnosti je u svakom slučaju ono što će nas vezati za našu, jednu od naših odrednica, a to je turizam. Ni najmanja zajednica u zemljama Europske unije ne prolazi bez pročišćivača, prema tome to je jedan veliki elemenat i treba poticati, educirati i informirati jedinice lokalne samouprave, ne samo u turističkim zonama, naravno i drugima, ali poglavito tu jer nam se sprema jedan otklon od razvoja na koji smo do sada barem bili navikli u turizmu. Što se tiče ovog izvješća, naravno da je dobro da dobijemo izvješće. Ono što nedostaje u tom izvješću, a bilo bi korisno da bi bili pravedni prema onima koji dobro obave svoj posao, a i prema građankama i građanima u informiranju o sljedećem. U ovom trenutku, dakle 2008. godine kada smatramo da ćemo 2009, završiti sva poglavlja u pregovaranju sa Europskom unijom valjalo bi napraviti usporedbu sa zemljama koje su u to vrijeme imali razne fondove, nisu bili isti fondovi, to se zna, ali koliko su u mjesec, odnosno godinu i par mjeseci prije završetka svojih pregovora pojedine druge zemlje povukle sredstava iz pretpristupnih fondova i kojom brzinom i kojom kojom dinamikom su se dakle približavale standardima koji su u svakom slučaju u onom krajnjem efektu uključivanja i postajanja članicom Europske unije Ono što je zabrinjavajuće pomalo, možda to nije veliki broj, ali kad se uđe u supstancu ovih nepravilnosti koje se pod točkom 7. navede je da tu ima ovako pokušaja prevare. To je ono što nije dobro i to stvara sasvim sigurno i jednu, pa možda jedan jedan stroži screening naših projekata ako dolazi do nepoštivanja pravila postupka javne nabave kao što stoji u programu za 2005. istina, godinu. Ja bih voljela vjerovati da ulažemo u ljude koji znaju projekte, da ulažemo u sustav informiranja i da ulažemo u to da nam je kako Europska komisija javlja, kvaliteta dokumentacije poboljšana, no još uvijek ti nedostaci ne bi se trebali pojavljivati. U našem je interesu da ih zapravo da im idemo u susret edukacijom ljudi koji znaju raditi programe. I nadalje bih htjela nešto reći, imate na strani 44 se navodi npr. jedna navodi npr. jedna ključna točka, zapravo našeg puta u Europu "Potpora sudskoj administraciji", "Potpora upravljanju predmetima". Dakle ono sve što se odnosi na na pripremu službi u procesu približavanja Europskoj uniji, mislim da je toga još uvijek nedovoljno, a to su nosioci ipak ministarstva, koje moraju biti u službi apsolutnog ekipiranja za funkcioniranje u Europskoj uniji. I danas kada bi došli u jedno od ministarstava ili u neku od agencija, morali biste dobro pitati da li znaju kako će funkcionirati onda kada budemo u Europskoj uniji, a to nije tako daleko. I na kraju rekla bih nešto da nije da nije dobro da Odbor za europske integracije danas nije tu, to se znalo da je na službenom putu i mogla se ova rasprava čisto formalno obaviti u onoj sjednici u onoj sjednici kada su predstavnici i predstavnice i predsjednik Odbora za europske integracije u Hrvatskom saboru, tim prije što jedini odbor koji je predložio nešto drugo osim usvajanja je Odbor za europske integracije koji u svom zaključku u točci 2. veli, predlagatelj se obvezuje izraditi i prijaviti projekt kojim bi se osiguralo korištenje sredstava iz odgovarajućeg IPA predpristupnog programa pomoći za pripremu Stručne službe Hrvatskog sabora za rad u uvjetima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. To je jedan važan elemenat, jer ova ova naša institucija u kojoj smo mi danas najviši Dom predstavnički, treba tu pomoć. To nije pitanje ni kritike ni ničega, nego naprosto nečega što se mora obaviti i to što kvalitetnije i što brže, a to se odnosi naravno i na druga ministarstva što sam već spomenula. Prema tome na izvješću se uvijek uvijek možemo reći dobro je da u redovnom roku dolaze u Sabor, ali ima tu još posla da se obavi u smislu priprema pojedinih službi i korištenja sredstava zaista prema potrebama razvoja, budućeg razvoja i prema uklanjanju svih primisli da bi bilo koja politička odluka mogla utjecati na dodjelu sredstava. Da bi. U tom smislu, zahvaljujem. Zahvaljujem. S obzirom da je dva puta danas naglašeno u tijeku rasprave da je trebalo odgoditi i čekati Odbor za europske integracije, Odbor za europske integracije je dao svoje pisano izvješće, razmotrio je to izvješće i dao svoje pisano izvješće ovdje na klupe i svi ih imate ovdje na klupama na Hrvatskom saboru. A svi drugi uvjeti koji su potrebni prema Poslovniku su se stekli i ova rasprava je morala danas krenuti i održati se. Hvala lijepa. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. To izvješće koje imamo ispred sebe zapravo je urađeno sasvim dobro, jer sadrži sve informacije potrebite za jednu kvalitetnu procjenu uspješnosti kako korištenja predpristupnih fondova tako jasno i uočavanja svih onih relevantnih podataka potrebitih da bismo mogli o tome isto tako kvalitetno i raspravljati. To prvenstveno zaključujemo po podacima kako ugovorenih projekata tako i sredstava koja su isplaćena, ali isto ako i onih koji se odnose na krajnje korisnike. Uostalom pomaci su vidljivi ne samo u tom pogledu, oni su vidljivi i u upravljanju ovim programima, jer svakako možemo vidjeti iz ovog izvješća da su uklonjene i privremene mjere suspenzije koje su se odnosile na PHARE program. Ono što zapravo sve nas ovdje zajedno treba okupirati i oko čega bismo se trebali dakle okupiti jeste sposobnost povlačenja sredstava i njihovo namjensko korištenje i to treba kazati na svim razinama od dakle najviših do najnižih razina i svakako to nameće i određene obveze svima nama, ali svakako treba kazati da je tu još jedan faktor kojega ne možemo zanemariti i koji je nazočan i koji sudjeluje u svemu ovome, to su gospodarstvenici, a oni baš nisu u nekom zavidnom položaju, to moramo kazati jer procedura koja je vrlo zahtjevna je upitno koliko je njima možda i u sadašnjem stanju dostupna, odnosno koliko je oni mogu kao takvu savladati jer treba kazati da se oni najvjerojatnije sa mnogim od ovih vrlo zahtjevnih, za vrlo zahtjevne procedure nisu susretali i onda je to vjerojatno jedna od kočnica, ali ne nepremostiva u svakom slučaju. Ovdje u ovom izvješću trebalo bi isto također istaknuti jednu uspostavljanje akreditaciju više kako nadzornih tako i kontrolnih tijela, jer u svakom slučaju vjerodostojnost zahtjeva za potporama koje se traže, ali i nadzor kako ih trošiti se mora poboljšati u svakom slučaju. Tim poboljšanjem svakako ukloniti će se i mnoge one dakle nepravilnosti i svesti ćemo ih bolje rečeno na minimum, a onda će zasigurno i država imati prigodu uštedjeti i više novca. Ovdje ovaj novac kojeg imamo u ovom izvješću o kojem raspravljamo, mi zapravo dobivamo kao jedan vid pomoći. To je pomoć u pravom smislu riječi, pa tako je li i zato je i ovo vrijeme koje je pred nama i sada morali bismo što bolje svakako iskoristiti što u svakom slučaju naravno i radimo, jer sutra ulaskom u Europsku uniju biti ćemo u poziciji i sami aplicirati za što više programa, jer ćemo i sami dakle sudjelovati u uplaćivanju sredstava u fondove pa je onda logično i očekivati da tim aplikacijama zapravo vršimo i povrat tih sredstava koje ćemo sutra ulaskom u Europsku uniju uplaćivati i koja će nam biti dostupna jer će nam biti u interesu jasno da tim aplikacijama što više sredstava iz fondova dobijemo. Ono što je također, treba kazati, vidljivo iz ovog izvješća, ali i ono što je poticajno pa u određenom smislu i učinkovito urađeno jesu pokazatelji koji se odnose na ugovorena sredstva, a ona su po moj osobnoj procjeni vrlo znakovita. Ona su

Jasno je da su ona znakovita zbog toga što smo njima izvršili određene reforme, kako javne uprave tako i jačanje administracije odnosno administrativnih kapaciteta, ali i ojačali poljoprivredu i poduzetništvo. Tu treba također istaknuti kao značajne pokazatelje korištenje fondova odnosno iskorištenost određenih sredstava u postotcima. To je u CARDS-u kao što znamo, vidjeli smo 95,80, PHARE 87,48 i u ISPA-i praktično 100%. Jedino gdje imamo jedan određeni odmak to je u SAPARD-u, dakle od ovih 25 milijuna imamo samo 1/3 otprilike dakle sredstava koja su do sada kao takva iskorištena. Ali vjerojatno ćemo, ja pretpostavljam i to je moje duboko uvjerenje čovjeka optimiste, da ćemo kroz natječaje za mjere 1 i 2 iskoristiti to povećanje i da ćemo doći tu zasigurno do one granice postotka koja može biti za nas sve skupa zadovoljavajuća, ali na kraju krajeva i znakovita što ukazuje i na još nešto a to je da zapravo i Vlada i resorna ministarstva koja su pristupila svim ovim pitanjima su ova pitanja vrlo dobro postavila na svoje mjesto. U svakom slučaju, mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice smatramo da je to tako, ali da korištenje tih sredstava iz fondova može biti još bolje i brže, zasigurno i to. A ja vjerujem da će to ekipa čiji dio imamo i ovdje danas pred sobom, uspjeti napraviti jer je vidljivo iz ovog izvješća da su bili učinkoviti i do sada. Stoga ću kao i preostali dio kluba Hrvatske demokratske zajednice podržati i osobno ovo izvješće. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I pet minuta u ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite.

Hvala Vam lijepa. Evo računalo mi je zadalo određeni tehnički problem, mada mi je olakšalo život u jednom drugom segmentu. Završno, u ime kluba SDP-a hvala vam lijepa. Ja sam postavio 20-tak pitanja. Na dosta njih sam dobio odgovor i to je dobro i nadam se da će te stvari u sljedećem izvješću biti dobre i biti bolje. Ono na što nisam dobio odgovor je vezano za strategiju, znači i konkretno praćenje izvješća od strane Vlade. Dakle, voljeli bi da taj dio vidimo i u sljedećem izvješću. na što apelira i na što želi ukazati su sljedeće stvari u sastavljanju i sljedećeg izvještaja, ali i u korištenju predpristupnih fondova koje treba napraviti, koji su nužni uvjeti da bi se predpristupni fondovi mogli koristiti i da bi se mogla podizati kvaliteta života naših sugrađana na lokalnom pa i na nacionalnom nivou. Definitivno podržavamo i treba povećati administrativni kapacitet i kao administrativni kapacitet pojedinih ministarstava, znači opremljenost ministarstva da uđe u borbu za ta sredstva. Treba također, ono što fali, povećati i administrativni kapacitet na lokalnoj razini koji nije povećan i tu je jedan od glavnih i suštinskih problema. Treba otkloniti svaki utjecaj političke diskrecije prilikom evaluacije i donošenja odluka o odabiru. To nije do kraja napravljeno. Otklanjanje svakog utjecaja političke diskrecije. Ne želimo da neke jedinice lokalne samouprave samo zato što su u boljim odnosima zato jer su u poziciji da imaju prednost pri određenim projektima. Također, ono što uz to nužno ide je i povećati fiskalni kapacitet jedinica lokalne samouprave, a posebno administrativnih regija prema kategorizaciji NUC-a. Jer, činjenica je da se pojedine jedinice lokalne samouprave koje bi se i htjele prijaviti, ne mogu prijaviti zato jer nemaju novaca. Nemaju svojih vlastitih sredstava za realiziranje projekata. I stoga je ono što je naša zadaća, stalno upozoravat na fiskalnu decentralizaciju. Ja sad neću govorit o tomu da smo jedan čitav niz zakona ovdje je saborska većina donijela koji su išli direktno na štetu jedinica lokalne samouprave dakle na štetu decentralizacije, ali činjenica je da bez fiskalne fiskalne decentralizacije jedinica lokalne samouprave one ne mogu biti u mogućnosti aplicirati na kvalitetne projekte. Također, ono što predlažemo, a što vi kao Vlada morate iznaći načine kako da te stvari implementirate je podizanje razine obrazovanja po europskim fondovima. mislimo da bi već svaki srednjoškolac trebao imati nivo spoznaje o predpristupnim fondovima i općenito o fondovima Europske unije. Ali također mislimo da bi na pojedinim studijskim smjerovima unutar sveučilišta pojedini studenti koji završe određene kolegije trebali biti sposobni pisati projekte za europske fondove. Vi ste Vlada. Koordinirajte ministarstva i nađite odgovor na ta pitanja. To je ono što nam fali, da studenti kad izađu sa sveučilišta mogu biti u stanju napisati projekte za europske fondove. To nam treba biti cilj, jer nećemo biti taoci malog broja ljudi koji to znaju raditi. Ono što još treba napraviti, na što želimo upozorit je povećati grantove udjele na koje se mogu javljati jedinice lokalne samouprave. Jer ima puno više kvalitetnih projekata na terenu, u ljudima koji svjedoče odgovornost, znači u svojim jedinicama lokalne samouprave nego što je predviđenih sredstava. Također, nerijetko se i ti projekti pokazuju uspješniji od projekata na nacionalnoj razini. I na kraju, ono na čemu posebno raditi i što treba unaprijediti kroz sve vaše mjere je povećati stupanj pripremljenosti i izvjesnosti realizacije projekata u realnom vremenu. Tu smo malo slabi i to treba popraviti. Hvala vam lijepo. Hvala. Nije točno, kolega Bernardić, da nisu uspostavljeni kapaciteti na lokalnoj razini, na lokalnoj i regionalnoj razini. Iskustva Zadarske županije pokazuju da smo imali puno više dobrih projekata nego sredstava koja su nam stavljena na raspolaganje, i kroz program CARDS, ali i kroz PHARE, posebno program PHARE ESK. Hvala. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Frane Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa nevjerojatna je lakoća obmanjivanja koja dolazi iz redova SDP-a upravo od kolege koji je sada govorio u ime kluba i malo prije od kolege Mršića, da smo mi zapravo onemogućili lokalnu samoupravu da se javni na novi projekt. To je netočno. Svaka jedinica lokalne samouprave se može javiti u skladu sa pravima koja je nametnula Europska komisija, Europska unija. I druga stvar, ne financiraju se ti projekti iz proračuna jedinica lokalne samouprave, financiraju se iz državnog proračuna i iz proračuna Europske komisije. tome, potpuno je netočno i na takav način obmanjivati javnost kao što ste to vi radili u ime kluba SDP-a. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Molim vas bez dobacivanja iz klupa. Uvaženi zastupniče, strpite se, javite se za riječ, pa bute govorili. govorili. Završavamo raspravu. Znači u ime Vlade, uvažena Ivana Maletić, državna tajnica. Izvolite. Završno. Hvala lijepo. Evo ja bih u završno u stvari htjela još jednom ukazati na ovu vremensku dimenziju programa Dakle, europski proračun i to je ono što je zaista važno shvatiti, razliku između našeg državnog proračuna i europskog proračuna. Europski proračun ima višegodišnju dimenziju, dakle perspektiva Europske unije financijski je vezana uz sedam godina, a naš proračun je ono što smo naviknuli ustvari vidjeti je, ne znam 100 milijardi u 2008. i onda kroz izvršenje gledamo kako je zaista potrošeno toliko milijardi koliko je bilo i planirano. Međutim, ovdje sredstva koja se alociraju po pojedinom programu koriste se kroz duži niz godina. Zbog toga dakle projekte koji se financiraju iz CARDS-a 2003 još imamo u provedbi i provode se do kraja 2008. godine iz CARDS-a 2004 do kraja 2009. godine i tako isto projekti ISPA-e ili SAPARD do kraja 2009. godine. i to je dakle vremenski period koji obuhvaća trenutak kada su sredstva odobrena i onda od toga trenutka kada su sredstva odobrena, zemlja počinje s pripremom projektne provođenjem ugovaranja, dakle provođenje natječajnih postupaka, potpisivanje ugovora i onda provođenje tih projekata i ono konačno, plaćanje dobavljačima. Sljedeće što bih htjela posebno naglasiti, vezano je ponovno uz ovaj dio sredstava koji ide jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dakle, to zaista kada su u pitanju predpristupni programi pomoći nije nešto što je odluka Vlade. Predpristupni programi pomoći su instrumenti u rukama Europske komisije, dakle to su sredstva koja se usmjeravaju zemljama koje pristupaju Europskoj uniji i potiče se i pomaže zemlju u pripremama za članstvo. U ovom predpristupnom razdoblju naglasak je na jačanju institucija na državnoj razini, na razini središnje države. Dakle, koje se moraju pripremiti za funkcioniranje kvalitetno funkcioniranje kada postane zemlja članica, a i sami ste svjedoci niza reformi koje se događaju u sklopu pregovora po pojedinim poglavljima, dakle to sve košta i jedan dio ukupnih promjena koje se događaju, financira i Europska unija iz svojih sredstava. Istovremeno se jedan dio sredstava, ali mali u postotku ostavlja dakle i drugim sektorima koji će imati priliku koristiti ta sredstva u strukturnim i kohezijskim fondovima, dakle kada postanemo zemlja članica. Sada im se otvara da počnu razmišljati o projektima, dakle da počnu razmišljati na način da zaista kada traže neka sredstva, bilo iz proračuna EU, dakle preko ovih fondova, ali iz našeg proračuna, da znaju osmisliti projektni prijedlog koji ima konkretne ciljeve koje je onda moguće pratiti, dakle da se ti rezultati zaista i postižu. Jer u biti čitav sustav i ovih predpristupnih i kasnije fondova Europske unije postavljen je na način da se financira konkretan projekt sa konkretnim ciljevima i rezultatima koji moraju biti postignuti. Ako se oni ne postižu što se kontinuirano prati i nadgleda, onda se projekt mora ukinuti ili se traže mjere poboljšanja u svakom pojedinačnom projektu da bi on zaista postigao postavljene ciljeve i rezultate koji se od njega očekuju. I to je ono na što se trebaju svi naviknuti. Dakle, ovaj dio sredstava koji ide prema jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili nevladinim i neprofitnim organizacijama, ide preko onih Grand shema, dakle shema bespovratne pomoći. To je jedna ukupna suma sredstava koju provodi pojedino tijelo dakle ministarstvo ili Ured Vlade za udruge. U biti se raspisuje javni natječaj i traže se prijedlozi projekata, dakle u okviru tog raspisanog javnog natječaja, bilo koja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se javiti sa projektnim prijedlogom koji odgovara sadržajno toj Grand shemi, tom pozivu za projekte, a isto tako i neprofitne organizacije. I onda se kroz opet vrlo dugotrajnu proceduru prema pravilima projekti biraju. U tome sudjeluje čitav niz nezavisnih stručnjaka tzv. "Asesora" koji su sposobni ocjenjivati projektne prijedloge i napraviti listu projekata koji konačno mogu dobiti ta sredstva. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uz javljanje na ove pozivne natječaje imaju priliku i sudjelovati u onim programima sa svojim projektima prekogranične suradnje. Dakle, to je još jedan dio gdje se mogu javljati sa projektima, ali opet ti projekti prolaze kroz ovu natječajnu proceduru, dakle to je pozivni natječaj. Svi se javljaju i onda ponovno nezavisni stručnjaci, "Asesori" biraju dakle ocjenjuju svaki projektni prijedlog i ocjenjuju one koji zaista mogu dobiti sredstva iz tog predpristupnog programa. Što se tiče fiskalnog kapaciteta, dakle mi smo uveli već jednu mjeru još u proračunu 2008., a i u proračunu da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje nemaju fiskalni kapacitet za sufinanciranje ovih projekata mogu dakle dobiti pomoć iz središnje države za sufinanciranje projekata koji se dakle temeljno financiraju iz programa Europske unije, a isto tako u novom Zakonu o proračunu smo kod zaduživanja u stvari iz onog ukupnog limita isključili na razini lokalnih jedinica koje se financiraju iz pomoći Europske unije. Dakle, to je nekoliko mjera koje smo odmah poduzeli i koje su bile važne i za to nas je naravno i Europska komisija pitala, jer je cilj da ponovno iz ovih programa ne dobivaju samo oni najbogatiji i oni koji imaju najveće najveće fiskalni kapacitet, nego da sredstva odu i u lokalne jedinice koje nemaju dovoljno sredstava za inače financiranje velikih, osobito ako se radi o kapitalnim projektima, dakle a i projektima druge vrste koje se uklapaju u ove različite Grand sheme. Dakle, što se tiče te nekakve političke dimenzije u samim predpristupnim programima Europske unije to je zaista jako teško ostvariti ostvariti ili imati jer su zaista programi vezani uz zemlju kao cjelinu, prolaze, svaki projekt mora da bi došao u mogućnost da bude financiran mora proći vrlo zahtjevnu proceduru i u predpristupnim programima pomoći dakle u svakom koraku se to još dodatno kontrolira od strane delegacije i od strane Europske komisije tako da tu nema nekakvih interesa sa strane osim što je sve vezano uz zaista ostvarivanje ciljeva i rezultata koji se postavljaju u programu kao cjelini a onda se provode kroz svaki pojedinačni projekt. Isto tako, kad pogledamo šta je ustvari fokus i cilj Europske komisije i mislim da je ovo izuzetno bitno naglasiti jer puno toga ste rekli o samom iskorištavanju sredstava i koliko je sredstava zaista iskorišteno a koliko nam je alocirano. i CARDS 2003 i CARDS 2004., PHARE 2005 mi zaista možemo reći i to je bilo na kraju studenog 2007. godine da su postotci ugovaranja izuzetno visoki. S tog aspekta tko bi se uopće nadao i očekivao da će Europska komisija postaviti mjerila i zaustaviti ugovaranje u PHARE 2006, a to se dogodilo. Oni su rekli dobro ste vi ugovorili, međutim nama je cilj i primarni cilj predpristupnih programa je da se zemlja u cjelini nauči raditi po ovim procedurama procedurama i pravilima koje Europska komisija propisuje dakle za sve zemlje članice da se zaista kvalitetno pripremimo za korištenje strukturnih i kohezijskih fondova odnosno da možemo što bolje funkcionirati kao zemlja članica. I to je temeljni cilj ovih predpristupnih programa i u tom smislu mi smo poduzeli različite mehanizme edukacije. U agenciji se predstavlja čitav program edukacije tijekom godine, dakle postoje ta otvorena vrata na kojim mogu sudjelovali različita tijela koja rade u pripremanju pripremanju i projekata i kasnije i provedbi projekata, isto tako i Središnji državni ured za razvojnu strategiju i fondove Europske unije. Dakle, kontinuirano se provode edukacije. U slijedećem izvješću ćemo staviti u stvari da vidite koliki je to obim i koliko se zaista puno radi na edukacijama da vidite što se sve i na koje načine usmjerava. je sveučilišta naravno važno uključiti u ovaj proces i ja sam se, odnosno svi zajedno smo se raspitivali na fakultetima i na smjerovima gdje se bave državnim proračunom. Svi su uključili već polako i edukaciju o fondovima Europske unije. Dakle, još uvijek je to na razini nekoliko sati u kolegiju ali će se sigurno, to je sad promjena čitavog mentaliteta i načina razmišljanja da se i sveučilišna zajednica i sama država okrenu razmišljanju o konkretnim projektima i onda ne samo razmišljanju nego zaista i stvaranju konkretnih projekata sa definiranim ciljevima i rezultatima, to je ono u stvari najteže, dakle da se projekt osmisli na način da ima definirane ciljeve i mjerila praćenja ispunjenja tih ciljeva. Ali to je naravno proces i počeo je od 2006. kad smo dobili dozvole za rad. Dakle, ta jedna mehanizacija, mehanizmi su pokrenuti i oni daju konkretne rezultate i u budućem periodu će naravno davati sve bolje i veće rezultate. Hvala na pažnji. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu o ovoj točci. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti o glasovanju.